Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je stališče veta na Zakon o tujcih, ki ga je Državni svet sprejel na svoji 3. izredni seji. Omenjeno stališče vam je bilo posredovano tudi v gradivu. Zakon v svoji vsebini vsebuje dva segmenta, ki sta z vidika Državnega sveta sporna in potrebujeta dodaten javni diskurz. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih prinaša nov koncept odločanja o zamenjavi delovnih mest delodajalca ter zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih. Nov koncept ukinja obvezno izdajanje odločbe iz upravne enote o obvezni odločitvi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, tako da bo zadostovalo že samo soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Po mnenju Državnega sveta je takšna ukinitev obveznosti izdaje odločbe upravne enote o pisni odobritvi neutemeljena in vnaša nekonsistentnost. Takšen predlog bo prinesel možnosti zlorab na področju izdaje delovnih dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično tudi zlorabe pravic iz sistema socialnih transferjev. Pravne norme ter vsi standardi sprejemanja zakonodaje nam diktirajo, da odločevalna telesa sprejemajo zakone, ki v svoji prvinskosti ne dopuščajo odprte poti do zlorabe le-teh. Poleg tega pa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih ukinja periodično preverjanje pogojev zadostnega vira preživljanja. Navedena ukinitev se nam zdi milo rečeno neutemeljena. Menimo, da je izpolnjevanje pogojev za življenje in delo tujcev ter njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji potrebno periodično preverjati, da tujci ves čas svojega bivanja v Sloveniji izpolnjujejo pogoje zadostnih sredstev za preživljanje, da ne postanejo breme socialnega sistema Slovenije. Periodično preverjanje pogoja zadostnega vira preživljanja je potrebno ohraniti, predvsem pa ga dejansko preverjati, zlasti z namenom prepričevanja že prej obrazloženih zlorab pravic iz sistema socialnih transferjev. Drugi del zakona pa prinaša zamikanje uveljavitve iz zakona pretekle vlade z dne 30. zvezi s spremembami glede pogoja znanja slovenskega jezika za tujce. V povezavi z novim petim odstavkom 106. člena zakona in sprejetjem Strategije vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije velja poudariti, da prinaša odložitev znanja slovenskega jezika za tujce na stopnji A1 veliko nekonsistentnost. Menimo, da takšen koncept v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih ne omogoča integracije. Pomnimo, integracija posameznika je pravica, predvsem pa dolžnost slehernega posameznika, ki prebiva oziroma ima namen prebivati v Republiki Sloveniji. S pravnoformalno primerjavo zakonodaj ostalih držav članic Evropske unije lahko ugotovimo, da imajo določene države podobne zakonske ureditve, katere določa zakon iz leta 2021. Pri podrobnejšem pregledu zakonodaje ugotavljamo, da imajo določene države EU drastično strožje zahteve za pridobivanje pravic iz tega zakona. Potreba po znanju jezika je praktično na vsakem koraku. Znanje slovenskega jezika je pomembno zlasti, ko gre za vključevanje v vrtce, šole, pri zdravstvenih pregledih, urejanju zadev na upravnih enotah ter predvsem pri zaposlovanju ter nenazadnje tudi pri vključevanju v delovno okolje. Posledično argumente, da omenjen zakon prinaša dodatno možnost pridobivanja delovne sile iz tujine, označujemo že za preveč površinske ter predvsem za nepoznavanje situacije znotraj slovenskega gospodarstva. Zato morajo biti kriteriji znanja slovenskega jezika takšni, da bodo omogočili čim boljšo integracijo v lokalno okolje. Slovenski jezik je ena izmed osnovnih sestavin slovenske kulture in nacionalne identitete, zato moramo biti pri sprejemanju takšnih predlogov zelo previdni. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v prvi obravnavi v okviru pripomb k 13. in 15. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih opozorila na ponoven razmislek o predlaganih rešitvah v omenjenih členih v razmerju do ustavne določbe o enakem varstvu pravic strank v postopku pred državnim organom iz 22. člena Ustave Republike Slovenije ter načelom enakosti iz 14. člena Ustave Republike Slovenije. Svoj pomislek so izrazili tudi številne lokalne skupnosti v državi, ki pozivajo k dodatni javni razpravi. Pred oblikovanjem zakona pa so v svojih pobudah določeni predstavniki gospodarstva izrazili nestrinjanje, da se mora v primeru preoblikovanja zakona upoštevati določene varovalke. Hvala lepa. Hvala. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo članici gospe Sandri Gazinkovski. Izvoli. Hvala za besedo. Odbor je omenjeno zahtevo obravnaval na 21. nujni seji dne 14. aprila 2023, na kateri je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev zahteve, mnenje pa sta predstavili tudi predstavnici Vlade in Zakonodajno-pravne službe. V razpravi poslancev iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je bilo omenjeno, da je zakon neustrezen in da ne odpravlja problemov v družbi. Izpostavljena je bila odprava obveznosti periodičnega preverjanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje ter poudarjena potreba po periodičnem in doslednem nadzorovanju dejanskega stanja in izpolnjevanja pogojev, saj se le tako preprečujejo zlorabe. Izpostavljen je bil pomen slovenskega jezika v družbi, saj je slednji bistven za integracijo, bivanje in vključevanje tujcev v družbo ter preprečuje nastanek konfliktov. Na predstavnico Vlade pa je bilo naslovljeno še vprašanje, katere države članice Evropske unije zagotavljajo brezplačne tečaje znanja jezika ter zahtevajo znanje jezika pred vstopom v državo. V razpravi poslank iz Poslanske skupine Svoboda so bili med drugim predstavljeni ukrepi, ki jih zakon prinaša za razbremenitev administrativnega dela upravnih enot, in razlogi, zaradi katerih zakon preprečuje izvajanje trenutne škodljive ureditve. Povedale so, da se zakon odziva na zaznano stanje v družbi, da predstavlja kompromis med različnimi interesi in da je boljši od trenutne ureditve. Poudarile so, da zakon ne odpravlja pogoja znanja slovenskega jezika in da bo resorno ministrstvo pripravilo integracijsko strategijo. Izpostavile so pomembnost znanja jezika, brezplačnih tečajev in sprejema strategije ter se dotaknile še problema posploševanja in zavajanja v družbi. Izpostavljena je bila tudi potreba po olajšanju integracije ter zagotovitvi ustreznih kapacitet, ki bodo omogočile izpolnjevanje pogoja in dejansko znanje slovenskega jezika, ob tem pa so bili predstavljeni še zakonski pogoji, v skladu s katerimi je tujec upravičen do socialnih transferjev, ter predstavljena ureditev brezplačnih tečajev v tujini in ukrepov, s katerimi države omogočajo udeležbo na tečajih. Predstavnik predlagatelja se je v razpravi zanimal o pravočasni zagotovitvi ustreznih pogojev za izpolnjevanje pogoja znanja slovenskega jezika, izpostavil stališče gospodarstva, da mora zakonodaja ob odpravi administrativnih ovir omogočiti tudi ustrezne varovalke ter omenil prisotnost problemov z integracijo tujcev na lokalni ravni. Predstavnica Vlade pa je poudarila, da zakon odpravlja zaznane pomanjkljivosti v praksi in pojasnila razloge, zaradi katerih se trenutna ureditev ne more izvajati. Podala je tudi dodatna pojasnila glede odprave administrativnih ovir, obstoja varovalk v zakonodaji in brezplačnih tečajev znanja slovenskega jezika ter dodala, da se bodo tečaji modernizirali in prilagodili tujcem. V nadaljevanju je odbor z zahtevano večino sprejel mnenje, da je zakon ustrezen. Hvala. Hvala. Za obrazložitev mnenja, dajem besedo predstavniku Vlade kot predlagateljici zakona. Besedo ima gospod Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve. Izvoli.

Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Ponovno izkoriščam priložnost, da vam predstavim dobre rešitve, ki jih prinaša nujna novela Zakona o tujcih. Administrativno bomo razbremenili upravne enote in na ta način skrajšali postopke, ki so zdaj nedopustno dolgi, s tem bomo nadaljevali tudi v okviru redne novele Zakona o tujcih. Tujim delavcem bomo omogočili hitrejšo spremembo delodajalca in s tem večjo fleksibilnost na trgu dela. Omogočili bomo hitrejše postopke za zaposlitev tujih delavcev v nekaterih segmentih javnega sektorja, kjer delavcev primanjkuje, na primer v zdravstvu in socialnem varstvu. Ohranili bomo pogoj znanja jezika za nekatere kategorije tujcev, a bomo njegovo uveljavitev zamaknili za 18 mesecev. V vmesnem času bomo izboljšali sistem integracijskih ukrepov s pripravo nove integracijske strategije, v katero so vključeni vsi ključni resorji in predstavniki civilne družbe. sprejetjem nujne novele želimo preprečiti tudi ukinitev brezplačnih tečajev slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe, saj bi to bistveno otežilo proces integracije, ki je v interesu tako tujcev kot tudi slovenskih državljank in državljanov. Argumenti, zaradi katerih je Državni svet izglasoval veto na sprejetje nujne novele, so po oceni Vlade neprepričljivi in neutemeljeni, zato jih zavračamo. Zato Državnemu zboru, spoštovane poslanke in poslanci, predlagam, da ob ponovnem odločanju o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih zakon podprete, za kar se vam vnaprej iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavila gospa Tereza Novak. Izvolite. Spoštovani! Hvala za besedo. Predlog Zakona o tujcih, ki je danes ponovno pred nami po izglasovanem vetu na Državnem svetu, je posledica zavedanja, da je potrebno postopke vstopa tujcev na trg dela olajšati, tudi fleksibilnost tega vstopa, in je v določeni meri tudi posledica sprejetja trenutno veljavnega Zakona o tujcih pred dvema letoma. Takratna vlada je namreč z novelo zakona z novelo zakona ustvarila sklop pogojev, ki jih ciljna skupina, ki jo zakon naslavlja, ni mogla izpolniti, velikokrat zaradi objektivnih dejstev. Če novele, ki je danes pred nami, ta zbor ne bo podprl, bo čez nekaj dni, točno 27. 4., v veljavo stopil še zadnji pogoj iz zakona, sprejetega v času prejšnje vlade, pogoj uspešno uspešno opravljenega izpita A1 za tiste državljane tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli na podlagi mehanizma združevanja z družino. To bi pomenilo precejšnje stiske velikega števila ljudi, ki trenutno v Sloveniji pomagajo s svojim delom. Problem tega pogoja je, da zakon, ki ta pogoj nalaga, in Vlada, ki ga je predlagala, prejšnja vlada, nista ustvarili mehanizmov, preko katerih bi ta pogoj lahko tisti, ki ga morajo izpolniti, tudi izpolnili. Poleg diskriminatornosti obstaja tudi problem izvedljivosti, ki je po eni strani vezan na kapacitete sistema za izvajanje tečajev in izpitov slovenskega jezika, na drugi strani na pomanjkanju podpore migrantov pri procesih vključevanja v našo družbo. V Evropi že nekaj časa poteka prava tekma za delovno silo, časi se pač spreminjajo. In te spremembe tudi v Sloveniji povzročajo velik primanjkljaj delavcev. Potrebe namreč presegajo bazen ljudi iz bivše skupne države, katerim je bila integracija v našo družbo, zaradi skupne jezikovne osnove, zaradi družinskih povezav, delujočih socialnih mrež pač lažja. Države in družbeno-gospodarski sistem, ki na letni ravni potrebujeta vedno večje število tujih delavcev, domačih pač ni dovolj, morata ustvarjati pogoje, znotraj katerih bodo migranti lahko hitro in uspešno postali enakopravni del naše družbe. Integracija je občutljiv dvosmeren proces, v katerem migranti postanejo del svoje nove skupnosti, skupnost pa ustvarja pogoje za kakovostno sobivanje. Kljub temu da se na vprašanju migracij vse prevečkrat in povsem neupravičeno lomijo politična kopja, saj je prav ta tema izjemno privlačna za pridobivanje političnih točk, ostaja široko priznano dejstvo tudi med nami, da je integracija dobra stvar za migrante in za družbo, v kateri so se preselili. Tudi zato je res skrajni čas, da Slovenija vzpostavi sistematični proces integracije za vse skupine migrantov, ki ne bo odvisen le od časovno omejenih projektov, pač pa bo sistematično in trajno ponujal integracijske programe. In to še zdaleč ni le tečaj ali še manj izpit iz slovenskega jezika, pač pa je to kvečjemu začetek integracijskega procesa. In ta proces je vedno dolgotrajen ali velikokrat dolgotrajen. Od migrantov zahteva, da vstopijo v neko novo realnost svojega novega okolja in življenja vodijo naprej na način, ki morda ni enak njihovemu izvornemu kulturnemu okolju. Od sprejemnih skupnosti in vlad pa zahteva, pa zahteva, da se prilagodijo njihovi prisotnosti, ustvarjajo pogoje za njihovo enakopravno vključevanje vse strukture bivanja in so odprte tudi za obogatitev, ki jo ti novi sosedje prinašajo. Posledice ignoriranja in integracije in njenega slabega izvajanja so zares uničujoče. Po vsem svetu vidimo veliko dokazov o tem, vidimo ga v raznih geto skupnostih, ki so na vse pomembne načine ločene v državah, v katerih dejansko so. Neuspešno integracijo lahko tudi pri nas prepoznamo v meritvah, ki kažejo, da migranti močno zaostajajo za večinskim prebivalstvom v širokem spektru kazalnikov kakovosti življenja, vključno z akademskimi dosežki in udeležbo na delovnem mestu. Integracija je torej kompleksen proces, v katerega se bo moralo vključiti več deležnikov, ne le Ministrstvo za notranje zadeve. Pričakujemo tudi spremembe zakonodaje s področja ministrstev za visoko šolstvo, vzgojo in izobraževanje, za delo, družino in socialne zadeve in za zdravje, najmanj teh. Potrebno bo vključiti delodajalce in nevladne organizacije, da bomo lahko skupaj realizirali tisto, česar v preteklosti nismo in kar je zelo potrebno – sistematični pristop k integraciji. Zakon ne rešuje problematike tujih delavcev v celoti in njihovih družinskih članov, sploh ne. Predstavlja pa korak v smer nastanka sistemske integracijske politike, brez katere se bo Slovenija še bolj uveljavljala kot neatraktivna država za ljudi,

Spoštovani! Vsem zbranim prav lep pozdrav! Zakon, ki je danes pred nami, gre v napačno smer, v celoti. Kajti ko govorimo o integraciji, je seveda prvi pogoj integracije znanje jezika. Prej smo slišali v uvodnih besedah v istem stavku znanje jezika in to, da se to odlaga za leto in pol, in da se pričakuje povečano zaposlovanje v področju zdravstva. Kako se bo zaposlovalo v področju zdravstva brez znanja jezika? Še več, tisti, ki ki slovenskemu jeziku ne dajete ustrezne teže, ustrezne veljave, se morate zavedati, da s tem vgrajujete tudi konflikt v sistem. Zaradi neznanja jezika prihaja do getoizacije, prihaja do konfliktov, prihaja do vsega, česar potem z različnimi kvalifikacijami od fašizma do ne vem česa spremljamo v javnih medijih. To je narobe, kajti prvi in temeljni pogoj nekoga, ki pride, če se želi integrirati, če želi tu živeti, je, da se nauči jezik. Odlagati to za leto in pol,tako kot je zdaj predlagano v tem zakonu, je napaka. Če bi želeli, če ste ocenili, da so kapacitete sistema premajhne, bi vas morali opozoriti, da ste že eno leto na oblasti. Mi bi lahko pred enim letom to spremenili in bi seveda lahko vse ustrezno uredili. Ravnokar bo eno leto od volitev, če kdo ni opazil, in 1. junija je nastopila vlada Roberta Goloba in še kar se izgovarja za nazaj, vse za nazaj je narobe. V resnici je zakon, ki je pred nami, napaka in nas oddaljuje od primerljive evropske ureditve. V večini evropskih držav, tudi v nekaterih tako imenovanih jedrnih državah, na katere se koalicija zelo rada sklicuje, še preden lahko nekdo da vlogo, da bi da bi nekje živel, delal in tako naprej, mora priložiti dokaz o A1 znanju tistega jezika. To velja tudi za nemški govorni prostor, recimo v sosednji Avstriji, pa je to 100-milijonski prostor. Slovenija pa šteje 2 milijona, zato bi moral biti odnos do slovenskega jezika še toliko bolj občutljiv, še toliko bolj v smeri njegove zaščite. In zaradi tega je seveda ta predmet tako pomemben. Druga napaka tega zakona pa je, da nas oddaljuje od sistematičnega periodičnega nadzora. Že ko smo te stvari obravnavali, so se izkazale mnoge nepravilnosti, ki jih danes tudi odkrivajo, končno, upravne enote in odpravo nekaterih je omogočil šele zakon, ki je danes pred nami, in pa nekateri drugi zakoni, ki so bili sprejeti v minulem mandatu, v času vlade Janeza Janše, in sedaj se še tisti periodični del preverjanja po službeni dolžnosti ukinja. Kako je pri sosedah, spet lahko pogledate v Italijo, recimo, prvo sosedo na drugi strani, tam, ne glede na to, da je bila najbolj leva vlada zdaj v zadnjem obdobju, je v njej brez izjeme veljalo, vsakdo je moral vsak mesec predložiti dokazila za to, da ima sredstva za preživljanje družine, seveda brez sociale in vseh drugih transferjev, ki jih zagotavlja država Italija. In samo pod tem pogojem je lahko nadaljeval bivanje, je lahko nadaljeval vse ostalo, kar se vam zdi samoumevno. Tako ravnajo resne države. Kajti samo na ta način se pač lahko dejansko privede do integracije, privede do tega, kar integracija v resnici je. Kajti kaj pomeni integracija? Integracija je prilagoditev tistih, ki prihajajo, narodu, njegovi kulturi, njegovemu jeziku, vsem tistim, ki tu živimo, in ne obratno. Obratno ob tem ni integracija, ampak je dezintegracija slovenskega naroda, njegove kulture, njegovega jezika. Iz vseh teh razlogov je zakon, ki je pred nami, neevropski, nas oddaljuje od primerljivih evropskih rešitev, nas oddaljuje od tistega, kar bi morala biti temeljna vrednota, to je zaščita slovenskega jezika in pa druga temeljna vrednota – zaščita pravnega reda, zaščita pravne države v najbolj pozitivnem pomenu besede. Kajti zakon s tem, ko se ukinja periodično preverjanje, pomeni dejansko zeleno luč za nadaljnje zlorabe, dobesedno kliče po tem. gospe in gospodje, to je narobe. Vse to so razlogi, zaradi katerih v SDS ob glasovanju tega zakona nikakor ne bomo podprli, ampak bomo glasovali odločno proti.

Pri zadnji obravnavi Zakona o tujcih smo povedali v Novi Sloveniji tako: »Cilj Nove Slovenije je doseči čim boljšo integracijo tujcev v slovensko družbo. Znanje jezika jezika in poznavanje slovenske kulture pa mora biti pogoj za pridobitev dovoljenja za prebivanje in od teh seveda ne smemo odstopati. Slovenija lahko nudi zaposlitvene priložnosti, vendar pod jasnimi pogoji, to je spoštovanje slovenskega pravnega reda, ki mora postati tudi pogoj za podaljšanje dovoljenj za prebivanje tujcev in pogoj tudi za prejemanje socialnih transferjev.« Takrat smo vas opozorili, da ni dobro, da sprejemate zakon po hitrem postopku. In da hitenje ni dobro, vas je oziroma nas je vse opozoril Državni svet z izglasovanim vetom. Naj še enkrat ponovim pomanjkljivosti zakona, ki jih vidimo v Novi Sloveniji. Najprej, zakon sicer prinaša nekaj ukrepov, ki bodo razbremenili upravne postopke, torej upravne enote, a v Novi Sloveniji v nasprotju s predlagatelji zakona menijo, da morajo upravne enote še naprej obvezno periodično preverjati ali tujci izpolnjujejo pogoje zadostnih sredstev za preživetje, ki so določene v skladu s sedaj veljavnim zakonom. V Novi Sloveniji trdimo, da je pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine eden temeljev za boljšo integracijo tujcev v družbo. neznanje slovenskega jezika prinaša velike težave pri sporazumevanju in, kot smo že takrat opozorili, pri urejanju najbolj osebnih stvari, kot so obisk zdravnika, kot so obiski staršev v šolah in seveda tudi samo znanje otrok v šoli in s tem tudi sporazumevanje s sošolci. Navsezadnje vemo, da tisti, ki se dejansko hočejo vključiti v slovensko družbo, sami vedo, da se morajo naučiti slovenskega jezika, ker samo tako se jim bodo povečale možnosti za zaposlitev, posledično bodo dobivali socialne pomoči in ne bodo breme družbi kot celoti, posameznikom in posameznim občinam, v katerih živijo. Poročajo nam iz občin, da rado prihaja tudi do zlorab. Prepričani smo torej, da tisti, ki res pridejo v našo državo z željo, da si tukaj ustvarijo boljše življenje, in si tudi za sabo potem pripeljejo družino, se dobro zavedajo, da se morajo naučiti slovenskega jezika, da morajo poznati slovenske navade in običaje in potem družbo kot celoto. Samo tako se bodo počutili tudi enakopravni člani te družbe. Tega si v Novi Sloveniji želimo. V Novi Sloveniji tudi podpiramo odločitev Državnega sveta, ki je odločil modreje in realneje kot Državni zbor. Menimo, da je obstoječi zakon, ki bi moral biti uveljavljen v polnosti v mesecu aprilu, dober, zato predlaganega zakona v Novi Sloveniji ponovno ne bomo podprli. Hvala. Gospod Jonas Žnidaršič bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pravo in pravila, ki urejajo priseljevanje, so popolnoma jasni, zato moramo promovirati presojanje o priseljevanju tujcev na tem temelju. Pravila, ki jih uvajamo, pa morajo biti zasnovana kot stopnice naproti vključitvi in ne kot zidovi. Le na ta način bomo dosegli solidarno družbo, ki pa bo tako ali drugače vključevala tudi Slovenke in Slovence, ki se v to državljanstvo niso rodili, temveč so ga pridobili. S strani Državnega sveta so se pojavili očitki, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih ne zasleduje temeljnega cilja v obliki uspešne integracije priseljencev, vendar je takšno mnenje neutemeljeno. Predlog zakona ne rahlja pravne ureditve in pravil, ki urejajo priseljevanje, pravzaprav tega zakona niti ne moremo dojemati kot celovitega sistema za urejanje teh pravil. Slednjega sestavlja več dejavnikov in pravnih aktov. Še najbolj bo sistem za integracijo utemeljila prihajajoča integracijska strategija in politika, ki je v pripravi na Ministrstvu za notranje zadeve. Od ministra in predsednika Vlade smo pridobili zagotovilo, da bo pripravljen načrt, ki bo celovitost sistema za priseljevanje dopolnil primerno, to pomeni, da bo integracijska politika korektna do priseljencev in tudi njihovih družin, to pomeni, da bo integracijska politika izrazila predvsem odgovornost do priseljencev na način, da jim bo omogočila vključitev v slovensko družbo in ne le življenje na slovenskem ozemlju, to pomeni, da bo integracija v Sloveniji, utemeljena na solidarnosti. Pravi preizkus v prid celovitemu sistemu za integracijo ta državni zbor pravzaprav šele čaka. Da ga bomo uspešno prestali, potrebujemo izpolnitev zaveze predsednika Vlade in ministra za notranje zadeve, ki sta obljubila boljše pogoje za integracijo. Prav tako pa potrebujemo skupno zavezo vseh poslank in poslancev, da bomo v obravnavi sodelovali konstruktivno in objektivno. Hvala.

Državni svet je na 3. izredni seji s 15 glasovi za, 12 proti sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ZTuj-2G, ki ga je državni zbor sprejel na 34. izredni seji. Seveda iz, po našem mnenju, na celi črti povsem napačnih razlogov, temelječih na strahovih in predsodkih do tujcev, ki jih sovražna retorika politikov po večini stranke SDS še dodatno podpihuje, to pa pri ljudeh vzbuja nezaupanje, celo sovraštvo, obenem pa zakriva kruto realnost izkoriščevalskih razmerij, v katerih tuji delavci pri nas dejansko živijo. Namesto da bi Državni svet skrbelo, da bo ta novela zahteva po znanju slovenskega jezika za družinske člane tujih delavcev povzročila razdruževanje družin, diskriminacijo in hujše kršitve človekovih pravic, državne svetnike moti tisto, kar je v noveli dobro, denimo to, da bo po novem za tuje delavce zadostovalo že samo soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Prav tako se jim zdi neutemeljena tudi ukinitev periodičnega preverjanja pogoja zadostnega vira preživljanja, češ da bodo tujci postali breme socialnega sistema Republike Slovenije. Znana že izpeta mantra o tujcih kot parazitih, ki se zažirajo v naše javne finance in zlorabljajo naš sistem. Državni svet se prav tako kot politična desna opozicija ne strinja z odložitvijo znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za 18 mesecev, saj da to ne omogoča integracije, pri čemer državnih svetnikov dejstvo, da v Republiki Sloveniji ta trenutek zares delujočih integracijskih programov in politik sploh ni, da tečaji in izpiti na letni ravni niso dostopni za vsaj dve tretjini tujcev, niti malo ne briga. Novela ZTuj-2G po eni strani dejansko sprošča pogoje migrantskega dela, po drugi pa delavcem še naprej otežuje pravico do družinskega življenja, torej uveljavljanje osnovne temeljne človekove pravice. Spomnimo, zakonske spremembe Janševega ZTuj-2F so podaljšale obdobje za združitev tujega delavca s svojo družino iz enega na dve leti, ta novela pa niti tega ne vrača na stanje pred tem. Kar pa je najhuje, novela pri življenju ohranja najbolj sporno Hojsovo določbo, da mora polnoletni pridruženi član gospodinjstva delavca migranta ob podaljšanju bivanja opraviti jezikovni izpit na ravni A1. Obdobje za uveljavitev te določbe se zgolj podaljšuje za 18 mesecev. Zakaj pravim sporno določbo? Zato ker gre za kričeč primer uzakonjene diskriminacije, saj tuji delavec tega pogoja ne rabi izpolnjevati, pridruženi člani njegove družine pač, in to zgolj in edino družinski člani tujih delavcev, ki niso državljani Evropske unije, kar je diskriminatorno per se. Še huje, samo družinski člani delavcev, ki tezgarijo in garačijo na gradbiščih in opravljajo najtežja, najbolj umazana in seveda tudi najmanj plačana dela v tej družbi dela, ki se jih od državljanov Slovenije ne pritakne skoraj nihče več, ti nevidni delavci sveta v podpalubju te družbe skrbijo za to, da nam ni treba skrbeti. In tem ljudem s to novelo ogrožamo temeljni človeški minimum, njihovo pravico do družinskega življenja, pri čemer je najbolj ironično, da se znanje A1 zahteva edino le za družinske člane fizičnih delavcev, ne pa pri menedžerjih, športnikih in podobnih izbrancih. In kaj bo sledilo, če čez 18 mesecev kljub dobri nameri Vlade, da končno vzpostavi zares delujoče integracijske programe, ti v praksi ne bodo delovali? Če vsi ne bodo imeli dostopa do tečajev? Bomo izgnali člane družin tujih delavcev? Bodo otroci v teh družinah ostali brez obeh staršev? Smo ob koncu dneva res mizogina in ksenofobna družba, ki tuje delavce, ki jih krvavo rabi, nehumano in brutalno reducira zgolj na blago, na golo delovno orodje?

Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu Koryju Golobu, pomočniku direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Informacijska tehnologija in kibernetska varnost predstavljata neko dinamično okolje, ki zahteva od nas stalno prilagajanje in nadgrajevanje zakonskega okvirja. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o informacijski varnosti se povečuje zaščita centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema državne uprave, ki predstavlja hrbtenico informacijske podpore državnih organov, s tem pa se zmanjšuje tveganje in izpostavljenost navedenega sistema kibernetskim grožnjam. S predlogom sledimo tudi nedavnim spremembam zakona, ki ureja področje državne uprave. Omenjeno področje sedaj naslavlja Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi, ki je bila sprejeta na podlagi zakona, ki ureja državno upravo, vendar je ta uredba v neskladju s sistemskim Zakonom o informacijski varnosti, prav tako za njeno izvajanje nista bila predvidena nadzor in kazenske določbe, kar pa predstavlja veliko tveganje. Celovitost, zaupnost in razpoložljivost omenjenega sistema so izredno pomembni za nacionalno varnost in delovanje države, zato s predlagano novelo predpisujemo obveznosti in minimalne tehnične ukrepe in zahteve, ki jih morajo subjekti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in hkrati še niso zavezanci po Zakonu o informacijski varnosti kot izvajalci pisnih storitev ali organi državne uprave, izpolnjevati, če želijo ostati povezani s tem sistemom. S tem namenom se določa nova kategorija zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti, to so tako imenovani povezani subjekti. Določa se tudi pravna podlaga za izdajo nove uredbe, ki bo določala minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti pri povezanih subjektih in bo nadomestila v obstoječo uredbo. V predlogu se ureja tudi učinkovit nadzor, sankcioniranje te predvidene ureditve. Nadzor pa bodo izvajali inšpektorji za informacijsko varnost, ki delujejo pri Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Predlog zakona omogoča tudi ohranjanje dnevniških zapisov o delovanju ključnih krmilnih ali nadzornih informacijskih sistemov ali delov omrežja zavezancev tudi za več kot šest mesecev, in sicer le kadar iz analize obvladovanja tveganj in ocene sprejemljive ravni tveganj izhaja, da bi bilo tveganje ustrezno obvladati z daljšo hrambo dnevniških zapisov. Opozoriti moram, da se pri tem ne posega v ureditev predpisov s področja varstva osebnih podatkov, ki jih je pri obdelavi osebnih podatkov vedno treba upoštevati. Poleg tega se določa tudi pravna podlaga CSIRT organov državne uprave za dostop do potrebnih podatkov upravljavca centralno informacijsko-komunikacijskega sistema za namen pravočasnega odzivanja na kibernetske grožnje in za preprečevanje škodljivih posledic morebitnega težjega ali kritičnega incidenta. Zaradi izvajanja kibernetske obrambe

Predlog zakona je bil dodatno izboljšan s sprejetjem amandmaja, ki je upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, zato predlagamo, da spremembe in dopolnitve Zakona o informacijski varnosti, spoštovane poslanke in poslanci, potrdite. Hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču.

Spoštovani! Odbor je omenjeni predlog zakona obravnaval na 21. nujni seji dne 14. aprila 2023, na kateri je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev vsebine predloga zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega mnenja med drugim omenil, da vloženi amandma koalicije ter pojasnila predstavnika predlagatelja predloga zakona na seji odbora naslavljata vse pomisleke iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe, zato k predlogu zakona nimajo pripomb. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da Komisija Državnega sveta za državno ureditev podpira predlog zakona, ter med drugim omenil, da so se v razpravi na seji komisije zanimali o razlogih za selitev področja informacijske varnosti v državni upravi z Ministrstva za digitalno preobrazbo na pristojni nacionalni organ ter o morebitni prepovedi uporabe določenih aplikacij javnim uslužbencem. Na predlagatelja so naslovili tudi vprašanja glede primerjalnega položaja države na področju informacijske varnosti. Izkazanega interesa za razpravo ni bilo. V nadaljevanju je odbor sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter vse člene predloga zakona. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Andrej Kosi bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, spoštovani kolegi in kolegice, predstavnik ministrstva! V Slovenski demokratski stranki že dlje časa opozarjamo na pomanjkljivosti določenih vidikov naše nacionalne varnosti. Ena od teh je zagotovo kibernetska varnost, kjer smo že pred leti še v času Cerarjeve vlade opozarjali na neustrezno strategijo, zaščito in opremljenost Republike Slovenije na tem področju. Takrat smo dobili tudi nov zakon, ki je nakazoval nekatere začetke na tem področju, vendar so se rešitve odvijale prepočasi, saj z nekaterimi redkimi izjemami interesa za to področje ni bilo. Tretja Janševa vlada se je resno lotila problematike kibernetske varnosti Slovenije in v ta del usmerila potrebne resurse, ki so prinašali rešitve na normativnem, finančnem in kadrovskem področju. Želimo si, da bi tudi aktualna vlada to spoznala in sledila smernicam, ki smo jih začrtali mi. Žal pa ugotavljamo, da je še veliko elementov znotraj sistema javne uprave, ki delajo proti nacionalni varnosti Republike Slovenije. Kaj nam pomaga, da smo sprejeli dokumente, ki izločajo določene ponudnike strojne opreme, če pa sedaj ravno ti zaradi samovolje Ministrstva za javno upravo in AKOS postavljajo prihodnost Slovenije na tem področju. Zopet izpademo nekredibilni in kratkovidni, saj dajemo ključe naše informacijske varnosti v roke potencialnemu nasprotniku. Zakon, ki je danes pred nami, teh stvari ne rešuje, saj prinaša nekatere popravke le na sledečih področjih. Izvajanje določenih nalog informacijske in kibernetske varnosti v državni upravi se prenese z ministrstva, pristojnega za upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov, Ministrstva za digitalno preobrazbo, na pristojni organ Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Določi se nova skupina zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti, povezani s subjekti, vsi tisti, ki se povezujejo v centralnem informacijsko-komunikacijskem sistemu: državni organi, organi lokalne skupnosti, javne agencije, nosilci javnih pooblastil ter vsi drugi, ki se povezujejo s centralnim komunikacijskim sistemom. Omogoča se ohranjanje dnevniških zapisov in o delovanju ključnih, krmilnih ali nadzornih informacijskih sistemov ali delov omrežja zavezancev tudi za več kot 6 mesecev. Določa se pravna podlaga CSIRT organov državne uprave za dostop do potrebnih podatkov, upravljavec centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema pa mu mora to omogočiti. Vse to ne bo bistveno vplivalo na izboljšano informacijsko varnost Republike Slovenije, vendar v Slovenski demokratski stranki kljub temu ne bomo nasprotovali novela zakona. Ko boste prišli z resnimi rešitvami na tem področj,u pa se bomo z veseljem vključili v razpravo in jih podprli.

Pozdravljeni, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Področje informacijske varnosti postaja v zadnjem času čedalje pomembnejše. Organizacije tako v zasebnem kot v javnem sektorju se vse bolj zavedajo pomena zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov ter integritete in neokrnjenosti informacij v teh sistemih za njihovo nemoteno poslovanje. Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem podatkov. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov, ne glede na njihovo obliko, najsibo to elektronsko, tiskano ali v katerikoli drugi obliki. Informacijska varnost je proces, ki se izvaja varno in vztrajno, zaradi varstva informacij in informacijskih sistemov pred neodobrenimi vdori, uporabo, razkritjem, razdorom, modifikacijo ali celo distribucijo podatkov. Nikoli končan proces informacijske varnosti vključuje nenehno šolanje, ocenjevanje, varovanje, nadzor in odkrivanje morebitnih napak ter hitro reakcijo na odkrite napake. V Novi Sloveniji podpiramo krepitev kibernetske varnosti in odpornost Slovenije z nakupom sodobne opreme in tehnike. Menimo, da bi bil dober ukrep, če bi v vseh vladnih resorjih in službah imenovali koordinatorja za kibernetsko varnost in hibridne grožnje za horizontalno usklajevanje področij, povezanih s kibernetsko varnostjo. Predlog zakona o informacijski varnosti gre torej v pravo smer, v večjo zaščito centralnega informacijskega sistema državne uprave, ki predstavlja informacijske podpore državnim organom, pa tudi drugim subjektom, ki se povezujejo v njen sistem. Pričakuje se, da se bodo s sprejetjem novele zmanjšala tveganja in izpostavljenost tega sistema proti kibernetskim grožnjam, ki smo jim v zadnjem času priča. Predlog zakona prinaša vse druge manjše spremembe, s katerimi se prav tako povečuje informacijska in kibernetska varnost ter odpornost tako imenovanih zavezancev kot tudi centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema ter se omogoča učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Živimo v času, ko se kibernetski napadi na javno informacijsko infrastrukturo vrstijo praktično dnevno. Avtoritativne države pa vlagajo ogromna sredstva v tehnologijo in ljudi z namenom, da bi na legalen ali tudi na ilegalen način prišle do zaupnih informacij. Vedno več držav pa prepoveduje ali celo omejuje uporabo določenih aplikacij v državnih upravah. V Novi Sloveniji zato podpiramo vsako nadgradnjo našega informacijskega sistema, ki mora postati čim bolj odporen in odziven na kibernetske grožnje, zato predlaganemu zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 7. aprila 2023 so bila zunanja ministrstva in diplomatske mreže večine članic Evropske unije, vključno s slovenskimi, tarča obsežnejšega in vnaprej načrtovanega kibernetskega napada. Morda se nam zdi, da tovrstni napadi nimajo bistvenih posledic, vendar nevidne sovražnike najhitreje podcenjujemo, čeprav bi se pred njimi morali še najboljzavarovati. Kibernetsko varnost in vzpostavitev celovitega sistema za njeno zagotavljanje moramo razumeti kot pomemben dejavnik varnosti države, ki nam na eni strani omogoča varno implementacijo ukrepov za digitalizacijo družbe in na drugi strani varuje državne organe, gospodarstvo in posameznike pred tveganji. Tveganja kibernetske varnosti pa niso povezana zgolj s pospešeno digitalizacijo, temveč tudi z naraščanjem pojavljanja hibridnih groženj, kamor sodijo tudi kibernetski napadi. Ti pogosto predstavljajo tveganja za upravljavce kritične infrastrukture in drugih javnih storitev. Tveganja se bodo zagotovo stopnjevala in so pomembno povezana tudi z vsakodnevnimi opravili prav vsakega posameznika. Naše vsakodnevno življenje je vse bolj povezano z informacijskimi omrežji. Vse vrste vsakdanjih predmetov, od žarnic do avtomobilov, vključujejo računalnike, ki ves čas ohranjajo povezavo z omrežji oziroma so ves čas izpostavljeni kibernetskim tveganjem. Prav Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti si nadeja zagotoviti dodatno zaščito za omenjene deležnike. Na dolgi rok lahko posledice nezadostne informacijske varnosti privedejo do dvoma v smiselnost digitalizacije tako v državni upravi kot v našem vsakdanu. Seveda pa si umika od digitalne družbe pravzaprav ne predstavljamo več. Ravno zato je ključno, da nadaljujemo z uvajanjem ukrepov, ki prispevajo k celoviti kibernetski varnosti v Republiki Sloveniji. Hvala lepa.

Glavna cilja predloga zakona sta uskladitev s spremembami Zakona o državni upravi in nadgradnja področja informacijske varnosti tako na strateški kot tudi na operativni ravni nacionalnega sistema. Omogočeno bo učinkovito izvajanje nalog državnih organov ter nadzor nad spoštovanjem varnostnih zahtev vseh subjektov, vključenih v centralni informacijsko-komunikacijski sistem, ki je hrbtenica informacijske podpore državnih organov, eden ključnih informacijsko-komunikacijskih sistemov v Republiki Sloveniji in kot tak izrednega pomena za zagotavljanje nacionalne varnosti. Z uveljavitvijo zakona bo pristojen organ za to področje postal Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, URSIV, ki bo z uveljavitvijo zakona prevzel izvajanje določenih nalog informacijske in kibernetsko-varnostne varnosti v državni upravi. URSIV je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba. Njegovo osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznika, podjetja, državne organe in družbo v celoti. URSIV v ta namen povezuje deležnike v nacionalnem sistemu informacijske varnosti in na strateški ravni koordinira operativne zmogljivosti v sistemu. Posebno pozornost posveča zavezancem po Zakonu o informacijski varnosti iz skupine izvajalcev bistvenih storitev na področju energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja iz skupine ponudnikov digitalnih storitev in iz skupine organov državne uprave. URSIV izvaja naloge enotne kontaktne točke za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja z ustreznimi organi drugih držav članic EU in z evropsko mrežo skupin CSIRT ter druge naloge mednarodnega sodelovanja. Z lastno inšpekcijsko službo izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o informacijski varnosti. URSIV je z obveščanjem Vlade in Sveta za nacionalno varnost o stanju povečane ogroženosti zaradi verjetnosti realizacije kritičnega incidenta ali kibernetskega napada umeščen v sistem nacionalne varnosti. Zakon določa tudi novo skupino zavezancev po zakonu o informacijski varnosti, tako imenovane povezane subjekte. Povezani subjekti so vsi tisti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom, to so državni organi, organi lokalne skupnosti, javne agencije in nosilci javnih pooblastil ter drugi subjekti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in niso že zavezanci, izvajalci bistvenih storitev ali organi državne uprave po Zakonu o informacijski varnosti. Zakon določa tudi pravno podlago za izdajo uredbe, ki bo določala minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti pri povezanih subjektih. Določbe o nadzoru se dopolnjujejo za potrebe nadzora nad povezanimi subjekti in tudi nad upravljavcem centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema glede njegovih obveznosti, dodaja se možnost podaljšanja roka za izvedbo odrejenih ukrepov v inšpekcijskem nadzoru, dopolnjujejo se prekršitvene določbe in določbe globe za kršitev povezanih subjektov in upravljavca centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v okviru nujnega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predstavnika Vlade še ni, po informacijah je v Državnem zboru.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 Spoštovani kolegice, kolegi, spoštovani predsedujoči! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki ga je Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada. V uvodu je predstavnica predlagatelja poudarila, da v primerjavi z osnovnim oziroma veljavnim zakonom predlog zakona omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov

in sicer so to proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav iz virov iz prvega odstavka 12. člena zakona večja od 100 kilovatov. Ker je osnovni namen pobiranje presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev, ki proizvajajo ceneje od marginalne tržne cene, ki jo določajo najdražji viri iz drugega odstavka 12. člena, se predlog zakona koncentrira na proizvajalce in znižuje mejo iz 500 na 100 kilovatov, prav tako pa se rok veljavnosti ukrepa s spremembami zakona omejuje na obdobje od 1. 12. 2022 do 30. 6. 2023, kot to določa uredba Sveta EU. Med drugim predlog zakona pri izvajanju uvaja tudi izdaja odločbe enkrat za celotno obdobje. Posledično izvajanje zakona ne temelji več na evidencah zavezancev, ampak na poročilih in dokazilih, ki jih zavezanci pošljejo Agenciji za energijo. Uvaja se izdaja odločbe za presežne tržne prihodke, ki jo predlog zakona nalaga agenciji in je posledično črtana kot nadzorni organ. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da je ZPS predlog zakona preučila v okviru svojih pristojnosti in v zvezi s 1. členom opozorila na ustavno načelo legalitete, ki zahteva, da je okvir za vsebino, ki naj bi se podrobneje uredila na podzakonski ravni, že v členu jasno in izčrpno opredeljen. Podane pa so bile tudi pripombe v zvezi z jasnostjo in določnostjo besedila, zlasti v zvezi z določnostjo pri urejanju prekrškov. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira in k njemu nima posebnih pripomb. V kratki razpravi je bila s strani Poslanske skupine SDS omenjena zlasti predlagana sprememba glede omejitve pobiranja presežnih tržnih prihodkov od prodaje električne energije, katere zgornja meja se znižuje iz dosedanjih 180 evrov na kilovatno uro na 160. Izpostavljeno je bilo vprašanje, kakšni so razlogi za nižanje omenjene zgornje meje v tako kratkem času po sprejemu osnovnega zakona in zakaj se ta meja ne bi postavila še nižje. Predstavnica predlagatelja je pojasnila, da je pristojno ministrstvo takoj po prvem mesecu od uveljavitve osnovnega zakona začelo analizirati učinek sprejete določbe oziroma višino prilivov v državni proračun na podlagi te določbe in pokazalo se je, da ta ne prinaša želenega učinka. Poudarila je, da se s to pomanjkljivostjo ne sooča samo Slovenija, ampak tudi več drugih držav EU. Pristojno ministrstvo je po prvih opravljenih analizah učinka določbe začelo odpravljati nekatere ugotovljene ovire in organiziralo več sestankov z vsemi deležniki s ciljem, kako člen ustrezno preoblikovati, da se bo v državni proračun iz tega naslova od proizvajalcev nekaj sredstev dejansko tudi pridobilo. Poudarila je, da je na podlagi do sedaj opravljenih analiz in izkušenj po minuli zimi smiselno znižati zgornjo mejo presežnih tržnih prihodkov na 160 evrov na Predlagana meja je primerljiva, na primer s sosednjo Avstrijo, po mnenju predlagatelja pa proizvajalcem, ki jih ukrep prizadene, tudi omogoča ohranitev določene naložbene kapacitete za nove investicije.

Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Janez Žakelj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. hvala, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi! Glavni cilj Predloga Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je omejitev tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije, da jih lahko država ciljno prerazporedi končnim odjemalcem električne energije. Prvotni zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije je bil sprejet v začetku decembra lani. V praksi se je pokazalo, da je zajem tržnih prihodkov neučinkovit. Prevelik poudarek je bil dan trgovcem z električno energijo, ki je bila proizvedena v Sloveniji, slabo pa je zajel nepovezane proizvajalce električne energije. Evropska komisija je v marcu letos zajela sprejela nov začasni okvir za krizne razmere in prehod za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, ki na novo določa način pomoči in ukrepe za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov. Skladno z okvirom se pomoč dodeljuje v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave OVE za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike. Sprememba zakona na novo določa omejitve tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije. Najvišji tržni prihodki proizvajalcev električne energije se od predhodno določenega meje 180 evrov na megavatno uro

Meje za tržne prihodke od prodaje električne energije, proizvedene iz lignita, izkopanega v Sloveniji, se ohrani v višini 230 evrov na megavatno uro. Omejitev tržnih prihodkov od prodane električne energije glede na proizvodne naprave ostaja večinoma nespremenjena, in sicer velja za proizvedeno energijo iz vetra, sonca, geotermalne energije, vode, biomase, jedrske energije, lignita. Omejitev tržnih prihodkov ne velja za uvoženi premog, velja pa za v Sloveniji izkopan lignit. Iz posebnih zakonskih omejitev si izvzema proizvodne naprave, ki so v neposredni lasti proizvajalcev. Za njih veljajo določila Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, ki najvišjo prodajno ceno omejuje na 125 evrov na megavatno uro. Predlog zakona na novo določa višino glob, in sicer v višini 10 % letnega prometa za velike gospodarske družbe, ker obstaja bojazen, da bi bilo plačilo prvotno določene višine globe za te družbe ugodneje kot plačilo presežnih prihodkov. Očitno je, da veljavni zakon v praksi ne deluje. Z novelacijo se odpravlja nekatere večje anomalije. Osnovno vprašanje pa ostaja, kako je mogoče, da so največji strokovnjaki za energijo v Sloveniji spisali zakon, ki v praksi ne deluje. Kljub vsemu naštetemu bomo v Poslanski skupini NSi predlog zakona podprli. skupin. Gospod Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Zakon, ki ga danes obravnavamo, je rezultat tega, da se je med izvajanjem tega zakona v praksi izkazalo, da lahko nekatere stvari še izboljšamo oziroma popravimo. Veseli nas, da je predlagana zakonska materija plod monitoringa ter analize izvajanja zakona, saj to pomeni, da se implementacijo in pa seveda tudi izvajanje zakonskih določil spremlja in nadzoruje. Predlagane spremembe pa niso samo posledica evalvacije, temveč so med drugim tudi posledica uskladitve nacionalne zakonodaje z evropsko zakonodajo oziroma z uredbami Evropske unije. Glavni cilj predlaganih sprememb je omejitev tržnih prihodkov, ki jih nekateri proizvajalci prejmejo od proizvodnje električne energije, le-te pa lahko le-te pa lahko država ciljno prerazporedi končnim odjemalcem električne energije ter tako omogoči uporabo ukrepov državnega interveniranja pri določanju cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in mala ter srednja podjetja.

električne energije, pri katerih je vsota skupne inštalirane moči proizvodnih naprav izvirov iz drugega odstavka 12. člena tega zakona večja od 100 kilovatov. Omenjena rešitev je le ena izmed mnogih, a ta je izmed predlaganih najpomembnejša. Zakonski predlog je prejel podporo pristojne komisije Državnega sveta ter Agencije za energijo, ki meni, da je čimprejšnje sprejetje predloga zakona nujno za izvajanje zavezujoče evropske zakonodaje ter tudi z vidika učinkovitejšega izvajanja zakonskih določb. Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo rešitev, ki bo izvajanje zakona v praksi naredila učinkovitejše, in pa rešitve, ki bodo uskladile nacionalno zakonodajo z uredbami Evropske unije. unije. Predlog zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije poslanke in poslanci Socialnih demokratov podpiramo. Hvala lepa. Hvala. Mag. Miroslav Gregorič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite.

Tedaj so visoke cene energentov kontinuirano upočasnjevale gospodarsko rast v Uniji in krepile inflacijo, posledično pa se je cenovni pritisk vršil tako na gospodinjstva na gospodinjstva kot na mala in srednja podjetja ter industrijo. To je terjalo nujno posredovanje države z enim samim glavnim ciljem, karseda omejiti in zmanjšati tveganje, da bi cene energentov še naprej nenadzorovano divjale in dosegale ravni, ki bi bile za končne odjemalce, tako gospodinjske kot poslovne, še bolj nevzdržne. Ugotovimo lahko, da so bila posredovanja Vlade, tako decembrska kot vsa ostala, ki so jim predhodila ali sledila, uspešna. Več spremenjenih okoliščin pa je ministrstvu narekovalo spremembe zakona. Na eni strani so bile to spremembe na zakonodajni ravni, denimo preklic prejšnjega začasnega okvira EU in sprejetje novega s strani Evropske komisije. Na drugi strani pa je potrebo po spremembi posameznih določb pokazala tudi praksa. Med drugim se tako s predlogom zakona zgornja meja za presežne tržne prihodke iz 180 evrov na megavatno uro niža na 160 evrov na megavatno uro. Na ta način se znesek prilagaja dejanskim razmeram tako v Sloveniji kot na evropskem trgu. Že v postopku sprejemanja osnovnega zakona je bilo s strani opozicije slišati kritike na račun višine in pozive, da bi bilo treba številko še precej spustiti. Enako se je zgodilo ob obravnavi te novele zakona. Ker se presežna sredstva, pobrana iz tega naslova stekajo v proračun Republike Slovenije, je na prvo žogo seveda všečno pomisliti, da bi jih bilo dobrodošlo pobrati karseda veliko in mejo za to spustiti čim nižje, toda tako, kot je bilo izpostavljeno tudi na seji odbora, je zelo pomembno pri tem imeti v mislih investicijsko moč podjetij, zavezancev za plačilo presežnih prihodkov. Polnjenje državnega proračuna je pomembno, a ne pomaga kaj dosti, če sočasno ohromimo investicijski potencial posameznih podjetij, ki je za državo dolgoročno gledano enako pomemben. Odločitev Vlade o določitvi zgornje meje je po našem mnenju edino uravnotežena, pravilna in odgovorna. Predlog zakona prinaša spremembe tudi glede določitve zavezancev za plačilo omenjenih prihodkov. To bodo odslej le še proizvodne družbe, ne pa več trgovci in dobavitelji. Se pa ob tem iz obveznosti plačila tržnega prihodka že v samem zakonskem besedilu izločajo nekatere izjeme. Gre za subjekte, za katere je zaradi določenih dejstev že danes znano, da bi uveljavljali izjemo pri omejevanju presežnih tržnih prihodkov in bi bili pri tem uspešni. Ker je situacija vnaprej predvidljiva, se z izrecno zakonsko izločitvijo zmanjšajo administrativna bremena tako za proizvajalce kot za Agencijo za energijo, kar je nedvomno dobrodošlo. Že omenjeni sprejeti novi začasni krizni okvir EU je med drugim prinesel določene prilagoditve v zvezi z določanjem finančnih pomoči za spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, OVE. S spremembo zakona se bo tako nekoliko spremenil postopek same priglasitve pomoči za ta namen. Bistveno pa je, da nespremenjeno ostaja dejstvo, da se bodo tovrstni ukrepi še naprej podpirali tudi v obliki dovoljenih državnih pomoči. Vsi ukrepi, ki se usmerjajo v povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, so namreč izjemnega pomena za pospeševanje prehoda v podnebno nevtralno družbo. Že decembra smo lahko slišali, da je po ocenah ministrstva sredstev za takšne projekte dovolj, da pa jih je treba predložiti v izvajanje. Tudi v Poslanski skupini Svoboda upamo, da bo takšnih pobud in novih investicij čim več. Predlog zakona bomo poslanci Svobode soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Lep pozdrav vsem prisotnim! Državni zbor je, kot smo slišali, ta zakon obravnaval in sprejel na izredni seji 9. decembra lani. Takrat smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali nekatere spremembe, ki pa jih je vladna koalicija zavrnila. Po treh mesecih prihaja Vlada z novelo, ker ugotavlja, da zajem presežnih tržnih prihodkov od prodaje električne energije ni bil v celoti učinkovit. Kaj naj bi ta dikcija pomenila, nismo izvedeli. Takrat, ko smo zakon sprejemali, je bila ocena, da naj bi bilo teh sredstev približno 50 milijonov evrov. Na odboru smo poslanci Slovenske demokratske stranke to vprašanje izpostavili. Izpostavili smo ugotovitev, da bi morali pred sprejemanjem kakršnihkoli sprememb dobiti podatke o številu, seznamu zavezancev o plačilih presežnih prihodkov od prodaje električne energije v proračun, pa tega nismo dobili. Vlada z novelo na eni strani omejuje pobiranje presežnih tržnih prihodkov samo na proizvajalce električne energije in izvzema trgovce z elektriko, in to z dokaj prazno argumentacijo. S tem iz pobiranja ekstra zaslužka izvzema največje, kot so GEN-I, Gen Energija in ostali. Na drugi strani pa pri proizvajalcih znižuje mejo za zajemanje presežnih prihodkov s 500 na 100 kilovatov, torej dodatno obremenjuje najmanjše, ki že itak poslujejo na meji rentabilnosti. Vlada torej daje odpustke velikim, tistim, ki ta državna podjetja vodijo in so člani bivše ožje vodstvene ekipe na GEN-I sedanjega predsednika Vlade gospoda Goloba, obremenila pa bo z novelo najmanjše, torej tiste, ki proizvajajo nad 100 kilovatov. To se nam ne zdi ustrezno in ta obremenitev naj bi veljala celo za nazaj. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato vložili amandma k 2. oziroma 11. členu zakona, ki to anomalijo odpravlja in ohranja pobiranje presežnih tržnih prihodkov še naprej, tako kot je to veljalo doslej, torej pri vseh večjih proizvajalcih in trgovcih z električno energijo. Druga, še bolj pomembna in neustrezna sprememba pa je po našem mnenju predvsem glede na velike besede o energetskem prehodu, ogljični nevtralnosti, odpustek pri pobiranju presežnih tržnih prihodkov na uvožen premog, iz katerega se proizvaja električna energija. Pri tem Vlada to odločitev utemeljuje s tem, da v evropski uredbi premog ni zajet v pobiranje presežnih tržnih prihodkov, kjer pa je Vlada seveda sama s seboj v nasprotju, saj v noveli zakona določa, da v Sloveniji izkopan lignit, torej premog, ne sodi med izjeme pri pobiranju presežnih tržnih prihodkov, razlika je samo v višini, kjer se ti presežni tržni prihodki pobirajo pri energiji, ki je proizvedena iz lignita na 230 evrov, pri ostalih pa nad 160 evrov. Torej, presežni tržni prihodki se bodo pobirali od električne energije, proizvedene iz domačega premoga, ne pa od tiste, ki bo proizvedena iz uvoženega. Kako bo to izgledalo v praksi, verjetno ni jasno nikomur, saj gre za Termoelektrarno Šoštanj, kjer bo dodatno obremenjena proizvodnja domačega premoga, ne pa trgovci z uvozom premoga. Slednje je, kot sem povedal, sporno tudi iz doseganja okoljskih ciljev, saj se presežni tržni prihodki pobirajo od vse električne energije, ki je proizvedena na ogljično nevtralen način, tako od vetra kot sonca, hidroelektrarn, geotermalne energije, jedrske in tako naprej, in to po novem, po tej noveli celo od najmanjših proizvajalcev. Tistim, ki imajo male hidroelektrarne, se bodo ti presežni tržni prihodki pobirali, bankrotirali bodo gotovo, ne bodo pa se pobirali od milijonskih dobičkov pri uvoženem premogu. Tako da teh neustreznih rešitev v tej noveli je kar nekaj. Iz vseh teh navedenih razlogov seveda novele zakona v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Najprej bomo obravnavali 2. in 5. člen. Amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 5. členu, zato bomo o vseh amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 2. in 5. člen ter amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SDS in Levica in amandma Poslanske skupine SDS k 2. členu. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ja. Prosim za prijavo.

Spoštovani poslanci! Najlepša hvala za besedo. Jaz bi se tukaj kot predstavnica Vlade v bistvu zahvalila za priložnost, da predstavimo stališče Vlade tudi do vloženih amandmajev. Naj povem, da seveda podpiramo amandmaje, ki so bili vloženi s strani koalicijskih poslancev. Glede amandmaja, pravzaprav sta dva s strani Poslanske skupine SDS, bi pa dala nekaj pojasnil, zakaj Vlada tema amandmajema nasprotuje. bi se navezala na ta predlog amandmaja, kar se tiče nižanja meje 100 kilovatov oziroma SDS predlaga, da se vrne ta številka nazaj na 500 kilovatov. Naj pojasnim poslancem, da smo, ko smo pripravljali novelacijo tega zakona, ugotovili, da je kar nekaj majhnih hidroelektrarn in sončnih elektrarn med 100 in 500 kilovatov, ki so prodali elektriko po zelo visokih cenah, in enostavno nismo našli razloga, zakaj jih ne bi obdavčili tako, kot vse tiste nad 500 kilovatov. Zakaj bi delali razliko med elektrarno, ki je velika 400 kilovatov, in elektrarno, ki je velika 500 Navsezadnje so tudi vključeni v obliko podporne sheme, ki jim je v preteklosti z javnimi sredstvi zagotavljala neko varnost in donos. In enostavno ni razlogov, zakaj jim zdaj, ko imajo te presežne dobičke, ne bi del teh prihodkov pobrali v državni proračun. Kar se tiče utemeljitve, naj povem, da imajo vsi proizvajalci, ki so danes vključeni v podporni shemi, torej tisti, ki so na obratovalni podpori možnost, po tem obstoječem zakonu, torej po 7. členu tega zakona, zakona, da lahko, če občutijo oziroma si želijo zmanjšati tveganja na trgu, kadarkoli spremenijo vrsto podpore in gredo v zagotovljen odkup. In če se v zagotovljenem odkupu, že obstoječi zakon določa, in tako bo tudi po novem, da so izvzeti iz te obdavčitve oziroma pobiranja presežnih prihodkov. Tako da jim to nudi varnost. Tisti, ki so danes na trgu, si lahko kadarkoli zagotovijo dodatno varnost, tisti, ki pa želijo ostati na trgu, pa ni razloga, zakaj ne bi plačali presežnih tržnih prihodkov v državni proračun tako, kot vsi ostali večji proizvajalci. Kar se pa tiče drugega predloga, da se četrti odstavek črta, naj povem, da Vlada nasprotuje temu. Namreč, enostavno ni smiselno v to obveznost zajemati domače proizvajalce, ki jim hkrati z regulacijo nalagamo obveznost, da zagotavljajo po regulirani ceni, ki je bistveno nižja, oskrbo domačih odjemalcev in hkrati niso upravičeni do nadomestil za razliko med regulirano in tržno ceno. To je enostavno samo nepotrebno administrativno delo, ker bi se tako ali tako ugotovilo, da nimajo nobenih presežnih tržnih prihodkov. S četrtim odstavkom izvzemamo samo tisto energijo, ki je že tako in tako regulirana in je bistveno pod ceno, ki jo določamo kot mejno za pobiranje tržnih prihodkov. Najlepša hvala.

takih, ki so mogoče malo večji, pa ne dovolj veliki, boste zaklali na desetine tistih, ki bodo zaradi te vaše regulative v letu 2024 zagotovo bankrotirali, mogoče letos še preživijo, prihodnje leto pa zaradi tega ne več. Nobenega argumentiranega razloga ni bilo povedanega ne na odboru ne danes, zakaj ste to mejo po treh mesecih po tistem, ko ste sami predlagali mejo 500 kilovatov, znižali na 100 kilovatov. Nobenega. In zakaj na 100, zakaj ne na 250? Ni nobenega argumentiranega razloga. To je pač neka uradniško-birokratska logika, nekdo se je to spomnil, dajmo še malo več zajeti, pogledal je v proračun, nismo dobili podatkov, koliko je bilo tega natečenega v preteklih treh mesecih, presežnih prihodkov, od koga naj bi bili, to bi morali imeti na mizi, če bi želeli to novelo danes kvalificirano in po vsebini ustrezno obravnavati. Tega ni in zdaj na pamet nekaj sprejemamo in dodatno obremenjujemo tiste, katerim ste tri mesece nazaj zagotovili, da pač ne bodo obremenjeni. Glejte, oni so pač svoje poslovne načrte za letošnje leto naredili, vedeli so, pod kakšnimi pogoji naj bi letos poslovali, decembra lani so to vedeli in vi ste jim rekli nad 500.

samostojni podjetniki, ki so pač izhajali iz tega, da imajo neko kolikor toliko predvidljivo poslovno okolje in da te obremenitve za letošnje leto zanje ne bodo spremenjene. Odločitve, ki jih bodo zdaj dolžni sprejemati, jih bodo bremenile v prihodnjem letu, njihove bilance se bodo poslabšale in velika večina teh malih bo šla v stečaj ali pa v likvidacijo. Jaz ne vem, zakaj je to potrebno početi, še posebej ob pomanjkanju podatka, koliko ste teh presežnih prihodkov pa od teh večjih pravzaprav sploh do zdaj pobrali, ker temu je bil verjetno ta zakon namenjen. namenjen. Tisti drugi del, da se pa izvzema iz pobiranja uvožen premog, pri domačem pa se presežni prihodki plačujejo, je pa za nas v poslanski skupini še najbolj problematičen. Da ne govorim o tem, da se izpuščate velike trgovce. V tem ne vidimo popolnoma nobene logike, popolnoma nobene. Če bi že se odločili, da se izpusti umazan vir proizvodnje električne energije pri zajemanju presežnih tržnih prihodkov, potem pač to naredite za lignit in za uvožen premog. Ampak s tem sami sebe streljate v koleno, ker negirate te vaše visoko zavezujoče cilje glede okoljskega in ogljično nevtralnega in ne vem kakšnega prehoda. Se pravi, dodatno obdavčujete vso čisto energijo in izpuščate pri dodatni obdavčitvi umazano in proizvedeno energijo, in to tisto najbolj umazano, ki je nakopana tam daleč nekje, v daljnih državah tretjega sveta. Tako da so signali v tem, kar se tukaj počne v tej noveli, napačni, nas oddaljujejo od neke konsistentne politike, ki naj bi jo zagovarjali skozi vse številne resolucije, strateške dokumente in tako naprej o zagotavljanju ukrepov in aktivnosti pri povečevanju porabe obnovljivih virov energije in postopnemu opuščanju umazanih virov energije. Tako da je ta amandma, ki smo ga predlagali, po našem mnenju nujno potrebno sprejeti zaradi tega, ker ni nobenega vsebinskega razloga za ta predlog. Nobenega. Mislim, da je ta omejitev, ki je bila do zdaj v zakonu, 500 kilovatov, popolnoma ustrezna. Potrebno je zagotoviti, da se bo te presežne te presežne tržne prihodke zajemalo pri velikih, pri enormnih zneskih, ne pri tistih drobnih posameznikih. Večina teh nad 100 kilovatov pa do 500 zaposlujejo kot samostojni podjetniki, večina kot normiranci, vemo, o čem govorimo potem. To so pač ljudje, ki se s tem preživljajo, sebe in svojo družino. In zdaj boste te zajeli k dodatni obdavčitvi in jim preprečili normalno poslovanje. Jaz mislim, da je to skregano z neko zdravo razumsko logiko, in predlagam, da da se pač to spremeni in ostane ta regulativa tako, kot je v sedaj veljavnem zakonu, če že ne morete izvzeti domačega lignita iz obdavčitve, ali pa obdavčiti vse, tudi uvožen premog.

Novelo zakona in pa tudi amandmaje seveda podpiram, ker mislim, da je nekako seveda potrebna glede na razvoj situacije in bi mogoče spomnil … / oglašanje Ob tem bi še spomnil, da smo se pred časom pogovarjali, torej takrat, ko so se ti zakoni sprejemali v osnovi ali pa pred tem, tudi v lanskem letu, bilo zelo dosti pobud, da si ti tržni prihodki, ki so nastali, kot rečemo, z ekstra profiti, nekako pobirajo. Takrat smo nekako iz vseh strani bili soglasni, da je to nekako potrebno. Zdaj se pa vidi, da je pa to vseeno malo bolj kompleksen proces, da ni tako enostavno, kot se je to takrat prikazovalo slovenska podjetja po nizkih cenah prodajajo drago v tujini in tako naprej. Razvoj dogodkov in seveda sam energetski trg, trg z električno energijo je pokazal, da to ni tako enostavno, kot smo si predstavljali, zato je seveda tudi prav, da je ministrstvo predlagalo popravke zakona glede na to, kaj se dejansko v praksi dogaja. Takšne postopke bi bilo marsikdaj smiselno izvesti, kajti v naši državi se nam dostikrat zgodi, da sprejmemo kakšne predpise, pa jih premalo aktivno spremljamo pri samem izvajanju. Ampak tu smo pa ravno priča temu, da se aktivno spremlja in se glede na razvoj dogodkov zadeva tudi popravlja s tem so smiselno nastavljene tako finančne meje kot pa tudi meje pri velikosti proizvajalcev. Mislim, da je državna sekretarka precej podrobno razložila tudi to, zakaj dobavitelji zdaj niso več vključeni, kajti na drugi strani so podvrženi regulaciji cen. Vsi vemo, da imamo v Sloveniji regulirane cene za gospodinjske odjemalce, za male poslovne odjemalce, za javne zavode, javni sektor pravzaprav in tako naprej. naprej. V tem smislu bi seveda rekel, da so popravki zakona potrebni in je tudi smiselno, da jih podpremo tako, kot so predlagani. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Državna sekretarka, izvolite. Jaz bi mogoče samo še enkrat poudarila, da ne gre za … Očitno obstaja eno osnovno nerazumevanje, kaj zakon ureja. Noben samostojni podjetnik ne bo prisiljen v stečaj ali ostal brez prihodkov. Skratka, govorimo o elektrarnah, ki so že danes v sistemu javnih podpor, torej imajo obratovalno podporo. Če želijo ostati na trgu, naj ostanejo na trgu in s tem prevzamejo tudi odgovornost za sotveganja. Če želijo varnost in zagotovljen odkup, jim zakon omogoča, veljavni zakon od decembra omogoča, da spremenijo način obratovalne podpore. Če pa ostanejo na trgu, pa ni nobenega razloga, da ne bi za presežne prihodke, torej tiste prihodke, ki so večji od 160 evrov na megavatno uro, kar verjamem, da se strinjamo vsi, da je to dosti visoka meja, ki zagotavlja ne samo preživetje, ampak tudi še kakšne nove investicije, investicije, da tudi presežne prihodke kot davek, kot neko novo dajatev plačajo državi in vrnejo tista zagotovljena javna sredstva, s katerimi so prišli Kar se tiče uvoženega premoga, naj povem, da je enostavno proizvodnja iz uvoženega premoga danes v TEŠ stroškovno gledano bistveno višja in v vsakem primeru bi, če ga ne bi izvzeli, TEŠ dokazoval, da je cena, torej strošek proizvodnje električne energije iz uvoženega premoga v tistem delu, ki se to dotika, višji od tega, in zahteval izjemo. Ponovno, če tega ne prepoznamo, se tako ali tako ponovno vrtimo v nekih nepotrebnih administrativnih postopkih v sami državi in cilj je, da seveda te odstranjujemo, ne da nove uvajamo. Domači lignit pa ima drugačno ceno in je po drugem odstavku 11. člena prepoznan kot tisti, ki je dražji od te meje, ki jo določamo, saj vemo, da je strošek domačega izkopa in tudi CO2 kuponov od te meje, ki jo predlagamo, zato tako prejšnji, torej že veljavni zakon, kot tudi v tej noveli ostaja enako 230 evrov na megavatno uro, to je tista meja, ki jo določamo za domači lignit. Ponovno pa naj poudarim, da je predlog pripravljen skladno z evropsko uredbo, ki posebej poudarja, da naj se premog izvzame iz tega, saj so cene tako visoke, da ga tako ali tako nima smisla s temi presežnimi prihodki obdavčiti oziroma sama uredba reče, da naj bo izvzet.

Ker ste rekli, da evropska uredba določa, da naj se premog izvzame iz zajemanja presežnih prihodkov. Vi ste izvzeli indonezijski premog, domačega pa ste obdavčili, sicer nad 230, ne nad 160 po novem oziroma 180, kot ste prej za ostale čiste vire določili v zakonu, ampak ste obdavčili in tako piše v zakonu. Zakaj? Zakaj je to razlikovanje? Me ne bo noben prepričal, da je razlog ta, ki ga vi navajate.

V tem je razlog. Da ne govorim o tem, da s tem, kar vi govorite, govorite popolnoma, popolnoma v nasprotju z retoriko, ki jo poslušamo pri obravnavi katerekoli teme na infrastrukturno-energetskem področju, kjer so nas polna usta besed prehoda, strateških usmeritev, dokumentov, planskih načrtov, kako bomo to pospešili, pa smo država, ki najbolj capljamo za vsemi ostalimi, večinoma za tistimi, ki nimajo nobenih resolucij in še kaj drugega, ampak enostavno delujejo tako, da približujejo polnilno infrastrukturo, e-vozila in tako naprej z ustrezno davčno in cenovno politiko ljudem.

pogledali konkretnih primerov. Ne more biti tukaj rešitev zagotovljena tako, oprostite, pa saj vemo, kako približno te stvari funkcionirajo. Vsi ti imajo zakupljene zgodbe za letos, za naslednje leto celo, za letos gotovo za letos gotovo imajo zakupljeno to energijo in zakupili oziroma prodali so jo ob predpostavki, govorim o teh malih, da bo ostala ta meja na 500, ne pa na 100. In zdaj se jim med letom, po treh mesecih, ko je to že poslovno leto v teku, se jim ta meja spreminja. In kaj naj zdaj naredi nek samostojni podjetnik, dajte mi povedati, ki se je odločil, ko je videl bilanco za leto 2022, da bo davčni zavezanec po principu normiranih stroškov, zdaj pa pride ta udar, povečani stroški, dodatno plačevanje, zvišala se mu bo osnova za naslednje leto, v naslednjem letu bo imel manj prihodkov? Ja, v naslednjem letu bo gotovo šel v osebni stečaj, ker tega ne bo prenesel. In tudi, če gledam po vsebini, zakaj bi zajemali pri teh drobnih, malih, ki bi jih bilo treba še bolj spodbujati, da jih je čim več. Vsak, ki si lahko samostojno uredi samooskrbo z električno energijo, ali preko male hidroelektrarne, ali preko vetra, ali preko sonca, je dobrodošel. Čim več naj bo tega in spodbude naj bodo, ne pa, da se jih dodatno obdavčuje, in to po treh mesecih. Se pravi, če bi to bilo povedano vsem tem subjektom lani decembra, ko se je zakon sprejemal, in bi to vnaprej vedeli, bi gotovo sprejemali drugačne poslovne odločitve, kot so Zdaj so pa izhajali iz nekih predpostavk, da bo pač davek x, zdaj bo pa davek x plus toliko. Spoštovana, spoštovani, tu nimate argumentov, delate napako in greste v nasprotje in v škodo ljudem. Še enkrat, namesto da bi pobrali čim več pri velikih, tam, kjer je res masa tega denarja in kjer se da kaj pobrati, pobirate pri najmanjših s to novelo.

Najprej dobi besedo gospa Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. Pozdravljeni še enkrat! Zdi se mi, da tudi zdaj pri tem zakonu, ki je v bistvu eden izmed paketa še vedno interventne zakonodaje na področju energetike, SDS politizira. Gre Gre za zakon, ki naslavlja težave, vezane na odpravo posledic energetske krize, v katero smo padli v Sloveniji, tako kot drugod po Evropi, ne po svoji krivdi. In te probleme tudi druge države rešujejo na precej podoben način, to smo tudi slišali, tudi Avstrija primeroma podobne meje sprejema. Tu gre za zakon, ki v bistvu pravično naslavlja težave različnih deležnikov na tem področju, torej gre tako za proizvajalce s presežnimi tržnimi prihodki kot tudi za odjemalce, ki pa bi utrpeli bistveno škodo, če jim država ne bi pomagala z regulacijo na tem področju. In tako lahko zaradi pobiranja na eni strani tržnih presežkov omogočamo to regulacijo, da lahko gospodinjstva relativno normalno živijo živijo s ceno električne energije, proizvajalci oziroma druga podjetja pa opravljajo svojo dejavnost po nekih konkurenčnih pogojih, ki veljajo tudi drugod po Evropi, kjer je država s svojim podjetjem pomagala. Torej v veliki meri ta zakon naslavlja ravno solidarnost, za katero se ves čas zavzemamo in jo poudarjamo. Solidarni moramo biti, ko so pa krizne težave, pa še toliko bolj. verjamem Vladi, ki je z vsemi strokovnimi službami, ki jih ima, naredila tehtno in preudarno analizo področja. Saj smo slišali, da se v bistvu od samega sprejetja prvih interventnih zakonov na tem področju, torej od septembra dalje, aktivno ukvarja ravno z analizami, kaj ti sprejeti zakoni takrat v jesenskem času dajejo. In seveda, kot vsak zakon tudi ta zakon

ali pa odlične strokovnjake na področju energetike, ki so te težave primerno naslovili. Hvala. **PODPREDSEDNIK Rečeno je bilo, da politiziramo na tej točki. Politizira ponavadi tisti, ki za tisto, kar pove, nima argumentov, in to ste ravnokar vi počeli. Niti enega argumenta nisem od vas slišal, zakaj obdavčitev enega argumenta, zakaj se dodatno obdavčuje nad 230 evrov električna energija, proizvedena iz lignita, ne pa tudi tista, proizvedena iz uvoženega premoga. Vi politizirate, oprostite. Kot tudi politizirate pri uvedbi nove dajatve za dodatno zavarovanje. Ugotavljate, da je dodatno zavarovanje v nacionalnem interesu, istočasno pa fopate ljudi s tem, da ukinjate prostovoljno dodatno zavarovanje. To je politizacija. Jaz sem povedal argumente, zakaj ni tako, kot je sedaj predlagano, v redu, s konkretnimi primeri.

vidim, da spet nekaterim ni prav. Takrat lani, ko pa ni bil, pa je bilo tudi narobe, tako da tega zdaj ravno najbolj ne razumem, pa kakršenkoli je že energent. Okoli teh proizvajalcev in meje na 100 kilovatov je pa treba tako povedati, malce narobe je bilo prej povedano oziroma zavajajoče. Tukaj ne gre za to, da bi se tem proizvajalcem pobirali osnovni prihodki, ampak se tukaj pogovarjamo o presežnih prihodkih tistih, ko so pač po

kot pa to, da bo pač razlika v teh presežnih prihodkih, kot je v zakonu definirana, temu namenjena tako, kot pravi zakon. In to je čisto preprosta resnica, ni potrebno zavajati nikogar, da

Kolega Lah, vi zavajate ali pa tega ne veste. Rekli ste, da nekaterim ni bilo v redu, ker v prejšnji verziji zakona TEŠ ni bil zajet, zdaj pa nam ni v redu, ko je. Ja, saj je bil zajet, samo da je prej pisalo v zakonu, da se iz lignita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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Tini Seršen, državni sekretarki na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Veljavni Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je bil sprejet 13. septembra lani zaradi prepotrebnega obvladovanja kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto. sprejetjem zakona določili štiri sklope nujnih ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo, za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema, za zmanjševanje uvozne odvisnosti, za zanesljivo oskrbo z energijo in za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov. Predlog spremembe zakona, ki je pred vami, predlaga tri manjše spremembe obstoječega zakona. Prvič, glavni cilj predloga spremembe zakona, ki je pred vami, je sprejetje določbe o obveznem sodelovanju dobaviteljev plina, torej nosilcev bilančnih skupin pri združevanju povpraševanja po zemeljskem plinu na nivoju Evropske unije in v organizaciji Evropske komisije. Vse to je skladno z Evropsko uredbo 2022/2576, ki je bila sprejeta konec decembra lani. Država članica mora namreč zagotoviti sodelovanje svojih podjetij, plinskega gospodarstva in podjetij, ki uporabljajo plin, najmanj v obsegu 2,25 % povprečne letne dobave plina. Sodelovanje pri združevanju pa je prav tako odprto in mogoče v ločeni samostojni obliki tudi za vsa ostala podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki uporabljajo plin. Druga manjša sprememba, ki jo predlagamo – predlagamo črtanje člena, ki se nanaša na skupnostno samooskrbo in na projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije gospodarskih družb, v katerih ima država in lokalna skupnost kapitalsko naložbo. Ugotovilo se je namreč, da prekomerno omejuje gospodarsko družbo pri izvajanju projektov skupnostni sončnih elektrarn, namesto da bi spodbujala njihovo implementacijo. Vlada se tukaj tudi zavezuje, da bo s sprejetjem omogočitvenega programa za razvoj skupnostne samooskrbe poleti tudi identificirala nadaljnje rešitve tega koncepta skupnostnih samooskrb, ki so še v povoju. Tretja manjša sprememba, ki jo predlagamo, je rok za vložitev vloge za povračilo prispevka OVE. Po spremembi morajo odjemalci vlogo za povračilo prispevka OVE skupaj z ustreznimi dokazili vložiti na Borzen najkasneje do 30. septembra letos. To bo omogočilo končnim odjemalcem več časa za pripravo kvalitetnih kvalitetnih vlog. Spoštovane poslanke in poslanci, prosimo za podporo zakonu, ki bo v primeru prihodnjih težav pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe s plinom zagotovil našim podjetjem enakopravnejši dostop do novih ali dodatnih virov plina na ravni EU, vse v korist končnih odjemalcev in nižjih cen. Prav tako bo spodbujal implementacijo projektov sončnih elektrarn in omogočil končnim odjemalcem čas za kvalitetnejšo pripravo vlog za povračilo prispevka OVE. Hvala.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudarila, da je glavni cilj predloga zakona sprejetje določbe o obveznem sodelovanju dobaviteljev plina, nosilcev bilančnih skupin pri združevanju povpraševanja po zemeljskem plinu na nivoju Evropske unije in v organizaciji Evropske komisije oziroma izbranega izvajalca storitev, vse v skladu z uredbo EU, kjer je kot obvezno določeno združevanje povpraševanja. Država članica mora zagotoviti sodelovanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki uporabljajo plin najmanj v obsegu 2,25 % povprečne letne dobave plina te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih koledarskih letih pred tekočim letom. S predlogom zakona se predlaga tudi črtanje člena, ki se nanaša na skupnostno samooskrbo in projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije gospodarskih družb, v katerih ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo. Spreminja pa se tudi rok za vložitev vloge za povračilo prispevka za OVE. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je ZPS v pisnem mnenju predlagala en popravek zakonskega besedila. V zvezi s spremembo 16. člena osnovnega zakona pa je opozorila, da v zakonodajnem gradivu niso pojasnjeni razlogi zanjo. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je povedal, da komisija predlog zakona podpira in pozdravlja mehanizem združevanja povpraševanja po zemeljskem plinu na ravni EU ter pričakuje, da bo pripomogel k znižanju cen zemeljskega plina. V razpravi so v Poslanski skupini SDS poudarili, da predlogu zakona ne bodo nasprotovali, kljub temu da po njihovem mnenju ne prinaša konkretnih dobrih rešitev, saj vsebuje le zadeve, ki so administrativno-birokratske narave. Izrazili so dvom k navedbi predlagatelja, da bo združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu med drugim lahko tudi pripomoglo k zagotovitvi nižje cene zemeljskega plina končnim odjemalcem, ter poudarili, da bi bilo pri obravnavi predloga zakona dobro vedeti, kaj je osnovni zakon prinesel končnim odjemalcem. V nadaljevanju so zastavili tudi nekaj vprašanj, in sicer o tem, kaj je osnovni zakon pomenil glede cenovne politike, zakaj imamo v Sloveniji prepolna skladišče dragega zemeljskega plina in kaj slednja pomenijo za povprečnega poslovnega ali gospodarskega odjemalca za naslednjo kurilno sezono v okviru cenovne politike ter kateri so še drugi razlogi za predlagano črtanje 13. člena osnovnega zakona. Na zastavljena vprašanja je odgovore oziroma dodatna pojasnila podala predstavnica predlagatelja. Poslanski skupini Svoboda pa so poudarili, da se strinjajo s popravki osnovnega zakona, ki so vneseni v besedilo predloga zakona, in da je prav, da se v primeru, če resorno ministrstvo zazna, da na nekem področju zadeve ne potekajo optimalno, to popravi z novelo zakona. Poudarili so, da je po njihovem mnenju sodelovanje dobaviteljev plina pri združevanju povpraševanja po zemeljskem plinu pozitivno in da lahko tudi vpliva oziroma pripomore k nižjim cenam plina. Poudarili so še, da energetska kriza še vedno obstaja in da je potrebno tudi v prihodnje izvajati vse potrebne ukrepe in aktivnosti ter da je bistveno, da so skladišča z zemeljskim plinom ker je to pomembno za prihodnjo zimo oziroma kurilno sezono. Poudarili so tudi, da bodo morali Vlada, resorno ministrstvo in vsi, ki so v to vpleteni, biti tudi v prihodnje pazljivi tako glede visokih cen energentov kot tudi razpoložljivosti le-teh. Po razpravi je odbor sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 7. členu. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Umanjkanje dobav plina v Sloveniji ter državam Evropske unije posledično pripelje do večjih nihanj cen plina in tudi motenj v dobavi le-tega. Takšno dogajanje je problematično predvsem za manjše veleprodajne kupce ter dobavitelje, saj imajo na trgu in v odnosu do dobaviteljev plina iz tretjih držav manjšo ali pa ničelno pogajalsko moč. Da bi lahko evropski dobavitelji dosegali boljše pogoje nakupa plina, se je na Svetu Evropske unije sprejela uredba, ki med drugim predvideva tudi skupno nakupno platformo Evropske unije za nakupe zemeljskega plina. Da bi lahko tudi slovenska podjetja sodelovala na tej platformi, je potrebno sprejeti spremembe ter dopolnila zakonskega predloga, ki ga obravnavamo na tej seji, redni seji Državnega zbora. Zakonska materija pa ne prinaša samo uskladitve naše zakonodaje z uredbo Evropske unije, seveda omogočila slovenskim podjetjem sodelovanje pri skupnih nabavah plina, prinaša tudi črtanje člena, ki se nanaša na skupnostno samooskrbo in projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije gospodarskih družb, v katerih ima država, lokalna skupnost kapitalsko naložbo. Črtanje člena je posledica ugotovitve, da trenutna ureditev prekomerno omejuje gospodarsko družbo pri izvedbi projektov sončnih elektrarn, namesto da bi spodbujala njihovo implementacijo. Poslanski skupini Socialnih demokratov smo ob proučitvi zakona predlagane rešitve ter cilje zakona prepoznali kot dobre in jih tudi podprli že na seji matičnega delovnega telesa, predlagani zakon pa bomo podprli tudi ob končnem glasovanju. Da so predlagane rešitve dobre, pa nismo prepoznali le v nekaterih poslanskih skupinah, tudi pristojna komisija Državnega sveta ter Agencija za energijo sta predlagane spremembe podprli. Vsi skupaj upamo, da bo omenjena platforma skupnega povpraševanja po zemeljskem plinu pripomogla k temu, da se bodo cene zemeljskega plina znižale in da ne bo več prihajalo do tako visokih ter hitrih nihanj v ceni, predvsem pa upamo, da bo z odpravo ovir pri izvedbi projektov umeščanja sončnih elektrarn interes po umeščanju le-teh sedaj večji. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo podprli. Hvala lepa. Hvala. Mag. Franc Props bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. **MAG.

ali pa pri nadgradnji obstoječih vsebinskih rešitev poleg mnenj državnih in lokalnih institucij ter drugih zainteresiranih in strokovnih javnosti upošteva tudi prenovljene zakonske predpise in uredbe evropskega pravnega reda ter ugotovljene pomanjkljivosti, ki se pokažejo med izvajanjem oziroma uporabo predpisov v praksi in jih naslovi z ustreznimi izboljšavami. Predlagana novela zakona, ki je pred nami, je rezultat zgoraj navedene ustaljene prakse, saj je Vlada Republike Slovenije kot predlagateljica pristopila k spremembi oziroma dopolnitvi Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki ga je Državni zbor obravnaval in potrdil meseca septembra 2022. Veljavni zakon sodi v sklop interventnih zakonov, ki jih je Vlada Republike Slovenije pripravila kot odziv na energetsko krizo, s katero se je Slovenija in celotna Evropa soočila v letu 2022. Sprejeti vladni interventni zakoni v povezavi z relativno milo zimo 2022–2023 so sicer pripomogli k omejitvi energetske draginje, a pričakovana nihanja o dostopnosti in ceni zemeljskega plina v letu 2023 zahtevajo takojšnje ukrepe. Vsled temu je bila 19. decembra 2022 na ravni EU sprejeta uredba Sveta o okrepitvi solidarnosti k boljšim usklajevanjem nakupov plina, ki v 10. členu določa, navajam: »Združevanje, povpraševanje in skupna nabava tako lahko okrepita solidarnost Unije pri nabavi in distribuciji plina ter pomagata zagotoviti dobavo od alternativnih dobaviteljev zemeljskega plina pod ugodnimi pogoji preko združevanja povpraševanja in skupne nabave.« Predmetna novela zakona v tem delu tako vzpostavlja zakonsko podlago za izvajanje določbe o obveznem sodelovanju nosilca bilančnih skupin – to je pri nas na primer Geoplin –, pri združevanju povpraševanja po zemeljskem plinu, in sicer za količino, ki predstavlja 2,25 % povprečne letne količine dobavljenega plina, ki ga je bilančna skupina dobavila v zadnjih petih letih. Obveza se nanaša na skupno povpraševanje, ne določa pa končnega obveznega kupca. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti vsebine 13. člena veljavnega zakona, ki določa obvezo gospodarske družbe, v kateri ima država ali lokalna skupnost kapitalsko naložbo, da vsaj 25-odstotni delež letno proizvedene električne energije iz skupne samooskrbe brezplačno nameni oskrbi gospodinjskih odjemalcev, in sicer zgolj v okviru ustanovljene skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov energije ali skupnostne samooskrbe, se v noveli zakona ta člen črta. Predlagatelj je namreč ugotovil, da predlagana rešitev v praksi ne bi zaživela oziroma bi imela celo obratni učinek kot želenega cilja, saj bi morali biti vsi novi projekti sončnih elektrarn, z inštalirano močjo na 250 kilovatov, za katere bi veljala ta določba, izvedeni v predpisani obliki, hkrati pa ni predvideno, kaj bi se zgodilo, če za vzpostavitev tovrstne skupnosti ne bi bilo interesa. Predlagana novela zakona v nadaljevanju podaljšuje rok za vložitev vloge za povračilo povračilo prispevka obnovljivih virov energije, do katerega so upravičeni končni odjemalci, ki so v obdobju med 1. oktobrom 2022 in 31. marcem 2023 za 15 % zmanjšali povprečno porabo plina glede na porabo v zadnjih petih letih. Zaradi trenutne preobremenjenosti pristojnega organa ter posledično zamud, ki bi povzročile, da ob ohranitvi veljavnih rokov in veljavnosti ukrepa določeni zahtevki ne bi bili obravnavani, se rok za vložitev vlog podaljšuje do 30. veljavnost ukrepa pa do 30. 11. 2023. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona soglasno podprli. Hvala. Gospod Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Lep pozdrav vsem še enkrat! Tudi ta zakon smo obravnavali pred kratkim v Državnem zboru pred dobrega pol leta, septembra lani. Tudi takrat smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali nekatere spremembe, predvsem s ciljem zagotavljanja ugodnejše cenovne dostopnosti električne energije za domače porabnike, gospodinjstva in gospodarstvo, vendar je vse te predloge vladna koalicija zavrnila. Danes imamo na mizi novelo, kjer je prvi razlog za to novelo združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na nivoju Evropske unije in ne samo skladiščenja v skladu z evropsko uredbo. Gre torej za neke vrste tehnično spremembo, ki pa bo lahko ali pa tudi ne bo imela vsebinskih posledic, lahko bo posledično zagotovila nižje cene plina v prihodnje, ni pa to nujno. Bolj pomembno se nam je ob tej noveli izpostavljalo vprašanje, za katerega smo na odboru želeli, da bi se uredilo oziroma da bi vsaj dobili odgovor nanj ali pa da bi se vsaj uredilo za naprej, za naslednjo sezono, in sicer vprašanje polnih skladišč zemeljskega plina po previsokih cenah. Tega ta novela zakona ne ureja. S strani državne sekretarke smo dobili odgovor, da ni pomembno toliko to, da so skladišča polna po previsokih cenah, pomembno je, da so polna. Gospodarstvo in ostali uporabniki se po moje s tem ne strinjajo. Zaradi tega bi Vlada, zakonodajalec moral predvsem stremeti k temu, da na podlagi preteklih izkušenj, na podlagi preteklega polletnega obdobja vzpostavi formalni mehanizem, ki bo preprečil, da bi se v prihodnje ponovno polnila skladišča po previsokih cenah. morala ta novela poleg tega, kar na eni strani zagotavlja, se pravi zanesljivost oskrbe, zagotoviti tudi cenovno sprejemljivost, vendar po mnenju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke tega novela zakona ne zagotavlja, zaradi tega je ne je ne moremo podpreti. Druga sprememba pa se nanaša na črtanje 13. člena, ki je določal skupnostno samooskrbo za proizvodnjo električne energije iz sonca gospodarskih družb, v katerih imata država ali pa lokalna skupnost kapitalsko naložbo. Ta člen je bil po našem mnenju že ob sprejetju pred pol leta prazna črka na papirju, pa ne iz teh razlogov, ki smo jih slišali v obrazložitvi Vlade, ampak zaradi tega, ker je določal, da mora taka skupnost vsaj 25 % letno proizvedene električne energije iz skupnostne samooskrbe brezplačno nameniti oskrbi gospodinjstev. Tudi glede tega nismo dobili nekega vsebinskega pojasnila, zakaj se namesto črtanja ne predlaga ustrezna sprememba, ki pa bi lahko predstavljala ustrezno podlago za projekte skupnostne samooskrbe, predvsem na nivoju občin. In v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da bo slejkoprej potrebno to določbo na ustrezen način urediti in s tem omogočiti te projekte, seveda na ta način, da bodo tudi za lokalne skupnosti oziroma občine zanimivi. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo, da novela zakona ne predstavlja neke vsebinske dodane vrednosti predvsem na področju zagotavljanja ustrezne cenovne dostopnosti za gospodinjstva in gospodarstvo pri zemeljskem plinu, zaradi tega je ne bomo podprli. Hvala lepa. Kot zadnji ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati, zanjo mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani prisotni! Evropska unija, prav tako pa žal tudi Slovenija, se še vedno sooča s posledicami manjše dobave, težje dostopnosti in velikega nihanja cen zemeljskega plina. Takšno stanje je še posebej problematično za manjše dobavitelje na trgu. Z namenom večje pogajalske moči EU predlaga oblikovanje skupne nakupne platforme. Glavni cilj predloga zakona je prenos določbe uredbe, ki nosilcem bilančnih skupin nalaga obvezno združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na nivoju Evropske unije. Kot obvezno je predpisano zgolj združevanje povpraševanja, ne pa tudi končni nakup ali skladiščenje tako kupljenega plina. Združevanje povpraševanja se bo izvajalo preko skupne informacijske platforme, ki bo oblikovana za namen skupnega nakupa plina EU. Slovenija mora v ta sistem povpraševanja za zagotoviti sodelovanje nosilcev bilančnih skupin, ki zagotavljajo dobavo 15 % količin plina slovenskim odjemalcem. S spremembo zakona se določa, da mora vsak nosilec bilančne skupine v Republiki Sloveniji sodelovati pri združenem povpraševanju na ravni EU v višini 2,25 % povprečne letne dobave plina končnim odjemalcem v zadnjih petih koledarskih letih. V predlogu zakona se črta 13. člen obstoječega Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmerij, saj preveč omejuje investicije v skupnostno samooskrbo iz obnovljivih virov. virov. Na to smo opozorili v Poslanski skupini Nova Slovenija že pri sprejemanju zakona. zakon za tri mesece podaljšuje tudi rok za poročanje končnih odjemalcev o zmanjšanju porabe plina, zaradi česar so upravičeni do delnega povračila prispevka za obnovljive vire energije.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Tini Seršen, državni sekretarki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Prometni sektor je eden največjih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov in onesnaževal v okolju, obenem pa prispeva znaten delež h končni rabi energije. Evropski zeleni dogovor zahteva odločno ukrepanje s ciljem zamejitve in zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja, med drugim s prehodom na alternativne energente, zlasti elektriko. V ta namen Slovenija potrebuje celovito zakonodajo, ki bo sistematično uredila področje vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva in uvedla mehanizme za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Področje trenutno ureja Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki pa ne daje zadostnega pravnega okvira za doseganje okrepljenih ciljev, ki jih bo prinesla nova evropska zakonodaja. Ta državam nalaga ambiciozne cilje na področju vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva. Naj jih omenim samo nekaj: vzpostaviti bo treba mrežo električnih polnilnic visokih moči ob omrežju TNT in v urbanih vozliščih ter oskrbovalna mesta za vodik; zagotoviti bo treba oskrbo ladij z električno energijo na privezih v Luki Koper; letališča bodo morala za mirujoča letala zagotoviti oskrbo z električno energijo iz omrežja ali proizvedeno z generatorji na obnovljive vire; vzpostaviti bo treba ustrezno število javno dostopnih električnih polnilnih mest tudi v strnjenih soseskah in skrbeti za skladen regionalni razvoj na področju e-mobilnosti. Vlada Republike Slovenije predlaga vzpostavitev robustnega zakonodajnega okvira, ki bo zagotovil pogoje ne le za doseganje minimalnih ciljev, ampak tudi za dolgoročni razvoj infrastrukture za alternativna goriva v prometu, upoštevajo seveda vplive integracije prometa v elektroenergetski sistem. Ključni cilji zakona, ki je pred vami, so: vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, varna, razpoložljiva, dostopna in preprosta za uporabo; zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest ter povečati delež vozil na alternativna goriva. V ta namen je predvidena priprava programov finančnih spodbud in zagotovitev virov financiranja. Katere rešitve prinaša predlog zakona, ki je pred vami? zakonom de facto uvajamo tri temeljne nivoje razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Prvi je strateški nivo, strateško načrtovanje mreže električne polnilne infrastrukture, za kar se ustanovi tudi gospodarska javna služba, ki bo zagotavljala in upravljala s priključnimi zmogljivostmi ter podporno infrastrukturo na polnilnih parkih visokih moči za hitro polnjenje. Gre za ključno rešitev, ki bo omogočila, da se pravočasno vnaprej pripravimo na progresivno povečanje elektrifikacije prometa, ki bo sledila v prihodnjih letih, desetletju in vplivala na celoten elektroenergetski sistem. Drugi temeljni cilj je zagotovitev dolgoročnega namenskega vira za sofinanciranje ukrepov prehoda na alternativna goriva, torej za zapolnitev neke finančne vrzeli, ob upoštevanju vseh ostalih razpoložljivih virov. Tretji temeljni cilj je ustanovitev izvedbenega telesa, to je centra za spodbude, ki bo dodeljeval sredstva za ukrepe pospešitve prehoda na alternativna goriva v prometu. Poleg navedenega v predlogu zakona urejamo tudi tehnične predpise za nameščanje, delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter predpise s področja pametnega polnjenja; uvajamo obveze upravljavcev polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter ponudnikov storitev polnjenja, na primer priložnostno plačilo z bančno kartico brez registracije; prikaz cene pred začetkom polnjenja in podobno; uvajamo obvezno registracijo polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter zbiranje podatkov o lokaciji, o zmogljivosti, o priključkih, ceni polnjenja na nacionalni točki dostopa; uvajamo digitalno platformo za spodbujanje investicij v električno polnilno infrastrukturo; uvajamo medsektorsko povezovanje prometa in energije; pripravo skupnega državnega in tudi lokalnih načrtov električne polnilne infrastrukture; predvidevamo pa tudi novo strategijo na področju razvoja trga z alternativnimi gorivi v prometu ter akcijski načrt ukrepov. Zakon s podzakonskimi predpisi bo že v prihodnjih dveh letih bistveno pripomogel k razvoju področja in k primerljivosti Slovenije z drugimi državami članicami EU, zlasti na področju elektromobilnosti. Spoštovane poslanke in poslanci, prepričani smo, da je pred vami kakovosten zakon in z veseljem bomo prisluhnili vašim pogledom in predlogom. Hvala za pozornost. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva bi imela besedo Poslanska skupina Levica, vendar ker predstavnika ni, predlagam, da preidemo dalje. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Tomaž Lah. Izvolite.

med leti 2005 in 2020 emisije v tem sektorju povečale za 4 %, v letu 2020 pa je bilo v slednjem proizvedenih največ emisij izmed vseh sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami. Poleg kmetijstva je prometni sektor tudi edini, v katerem je bila v navedenem obdobju zabeležena rast emisij toplogrednih plinov. Za večino teh emisij pa je odgovoren prav cestni promet, ki tako predstavlja enega glavnih virov onesnaževanja okolja. Kljub zaskrbljujoči statistiki pa celovite zakonske rešitve, ki bi pripomogle k obvladovanju oziroma zamejitvi škodljivih dolgoročnih vplivov cestnega prometa na okolje in zdravje ljudi, do sedaj v slovenski pravni red niso bile implementirane. Aktivnosti, vezane na vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva, so se posledično izvajale v okviru med seboj nepovezanih parcialnih ukrepov, ki so vplivali na neenakomeren razvoj osnovne polnilne infrastrukture. Nezadostna razpoložljivost osnovne infrastrukture pa je kljub ugodnim kreditom in finančnim spodbudam negativno vplivala tudi na odstotek vozil na alternativni pogon. Leta 2021 so vozila na alternativni pogon predstavljala le 1,3 % vseh vozil v Sloveniji. Če bi v prihodnje letni odstotek prodanih vozil na alternativni pogon ostal na isti ravni,

Cilj strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Sloveniji – strategija je iz leta 2017 – je pa, da se do leta 2030 uvede 200 tisoč vozil na alternativni pogon. In ti cilji seveda ne bi bili doseženi. Elektrifikacija in digitalizacija prometa, zmanjšanje rabe fosilnih goriv in pospeševanje investicij v obnovljive vire so ključne prioritete aktualne vlade, saj odražajo zavezo k uresničevanju skupnih mednarodnih okoljskih in podnebnih dogovorov za doseganje zelenega prehoda in ogljične nevtralnosti do leta 2050. Ker na podlagi pomanjkljivih zakonskih in podzakonskih aktov ter zaradi nesistemskih in med seboj nepovezanih rešitev in mehanizmov zastavljenih nacionalnih strateških ciljev ter podnebnih zavez ne bomo dosegli oziroma izpolnili, je Vlada Republike Slovenije pripravila Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva uvodoma določa obvezno pripravo državnega in lokalnih načrtov za električno infrastrukturo za alternativna goriva, pri katerih bodo sodelovale pristojne državne institucije, upravljavci in operaterji cestne in elektroenergetske infrastrukture ter lokalne skupnosti. Za zagotavljanje in upravljanje podporne infrastrukture ter priključnih zmogljivosti na polnilnih parkih visokih moči za hitro polnjenje skupne izhodne moči vsaj 3 megavate zakon določa zakonsko podlago za vzpostavitev gospodarske javne službe. Predlog določa tudi vire financiranja izvajalcev gospodarskih javnih služb. V predlogu je večji poudarek na razvoju električnih polnilnic, saj je stopnja razvoja tovrstnih tehnologij v bistvu na višji ravni kot so druge primerljive tehnologije. To pa ne pomeni, da predlaga predlagatelj drugih tehnologij pri pripravi zakonskega predpisa ni upošteval. Predlog tako določa tudi pogoje za oskrbo težkih vozil in plovil z zemeljskim plinom in z vodikom, proizvedenem na podlagi obnovljivih virov energije. Naloga upravljavcev je zagotoviti ustrezno število javnih oskrbovalnih mest z utekočinjenim zemeljskim plinom UZP in z vodikom na cestnem omrežju in v pristaniščih jedrnega omrežja TNT. Mednarodni okoljski dogovori in sporazumi, nacionalne strategije, akcijski načrti in nacionalni področni zakonski predpisi vključujejo in spodbujajo tudi realizacijo komplementarnih ukrepov na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov in zelenih tehnologij v vseh sferah gospodarstva. Finančne spodbude, nadgradnje osnovne infrastrukture z namenom prilagoditve novim tehnologijam na področju oskrbe z energijo, na področju prometne povezljivosti in trajnostne mobilnosti. Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu in njegovo nadaljnjo obravnavo v Poslanski skupini Svoboda podpiramo, ob tem pa poudarjamo, da je treba predlog predmetnega zakona ter cilje, ki jih zasleduje, obravnavati tudi v povezavi s komplementarnimi ukrepi, ki so določeni v drugih zakonskih predpisih, katerih cilj je razogljičenje proizvodnih procesov in tudi razgradnje ter povečanje odstotka pridobljene energije iz obnovljivih virov. Hvala.

Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! V Slovenski demokratski stranki podpiramo e-mobilnost, predvsem na področju različnih vrst prometa. Podpiramo ukrepe in aktivnosti za večjo uporabo alternativnih goriv v prometu, vendar menimo, da gre predlog zakona, ki ga predlaga Vlada, v napačno smer. Menimo, da daje zakon prevelik poudarek formalno administrativnim predpripravam v obliki raznih planskih dokumentov in strategij. Roki, ki jih zakon določa za posamezne podporne aktivnosti hitrejšemu prehodu, segajo celo v leto 2025. Postavlja se nam vprašanje, ali je izbira državnega Elesa kot nosilca gospodarske javne službe za polnilno omrežje in Borzena kot nosilca centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva najbolj primerna. S tem zakonom se bistveno povečujejo stroški delovanja sistema tako na nivoju države kot na nivoju občin. Recimo, že samo za pripravo tega predloga zakona je samo Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti prejel 46 tisoč 543 evrov. Ni znano, koliko je prejela svetovalna družba PricewaterhouseCoopers, verjetno gredo zneski v 100 tisoč evrov. vsa ta administrativna navlaka, ki jo ta predlog zakona predvideva, in posledično izvajanje teh administrativno-birokratskih postopkov bo pomenilo nepotrebne dodatne stroške tako za lokalne skupnosti kot državo. Poleg tega zakon predvideva povišanje dajatev za ljudi in podjetja. Predvideva povišanje cestne takse, ki smo jo dolžni plačati vsi ob registraciji vozil, predvideva tudi nove druge dajatve, ukinja davčne ugodnosti za e-vozila. Na drugi strani pa zakon žal ne predvideva tistega, kar je bistveno, ukrepov z določenimi roki za izboljšanje dostopnosti do uporabnikom prijazne polnilne infrastrukture in za izboljšanje dostopnosti e-vozil širšemu krogu uporabnikov. Zakon sicer ima predviden zajeten delež sredstev za tako imenovane subvencije, ki jih poznamo že danes, vemo pa, da je ta sistem izjemno zakompliciran, izjemno administrativno obremenjujoč in bi ga bilo potrebno nujno, nujno poenostaviti, če želimo uporabnost teh vozil izboljšati, se pravi tako sistem dostopa do cenejših e-vozil kot bolj prijazno in bolje delujočo polnilno infrastrukturo. Kar se formalnega vidika tiče, mogoče nekaj besed, zakaj zakon. Slovenija je, kot vidimo, hipernormirana država; zakoni, podzakonski akti, pravilniki, navodila, preko 20 tisoč predpisov, v katerih se ne znajdejo več niti uradniki. Moram reči, da pristop sedanje vlade, če ga primerjam s pristopom vlade, v kateri sem tudi jaz sodeloval v letu 2020–2022, sledi politiki vseh prejšnjih levih vlad. Se pravi, če smo se mi nekako zavezali k temu, da bomo počasi to birokratsko močvirje izsušili, se vse leve vlade tega ne zavedajo, ne zavedate in se to močvirje enormno širi. Če naj navedem samo primer, ki smo ga danes obravnavali, prej smo imeli dve točki, dva zakona, prvi je Nujno posredovanje za obravnavo visokih cen energije in drugi Obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Še uradniki ne ločijo, kaj piše v katerem, in tega je kolikor hočete. Na področju neobvladovanja kriznih razmer imamo po moje do zdaj vsaj enih 10 do 15 različnih Prejšnja Vlada, ki jo je vodil gospod Janša, je imela neko drugo krizno situacijo, kovidno krizo, ampak za obvladovanje teh razmer nismo sprejeli 100 zakonov, bil je sprejet, veste dobro, PKP, ki se je pač glede na spremenjene razmere noveliral. Je bil en zakon, ki je zadeval različna področja in področje je bilo bistveno bolj pregledno, urejeno, kot je to danes. Včeraj smo recimo poslušali predsednika Vlade gospoda Goloba, gospoda Goloba, ki je bentil zaradi preveč zbirokratiziranih postopkov, zaradi katerih sicer ljubljanski župan nima nobenih problemov, tudi če ni dovoljeno, se tukaj v Ljubljani lahko gradi, ker je to država sui generis, šerif šerif pač tukaj vlada, ne glede na vse predpise. Ampak, recimo, zaradi teh birokratskih zadev se zamika tretja razvojna os tako v severnem kot v južnem delu, številni drugi pomembni infrastrukturni objekti, je treba povedati pošteno, in pri tem je s prstom pokazal na sedanjo opozicijo, predvsem na našo stranko, na Slovensko demokratsko stranko. Glejte, v zadnjih desetih letih je Slovenska demokratska stranka vodila vlado dve leti, v zadnjih desetih letih, torej večino časa ste bili, gospe in gospodje, v taki ali drugačni obliki. Ker treba je vedeti, da ste v Svobodi zdaj utopljeni tudi Šarčevi in Stranka Alenke Bratušek, se pravi vsi bivši vladajoči. Da SD niti ne omenjam, ki ima najdaljšo kilometrino, odkar je samostojna država, in je s prstom kazal. Nase, na sebe bi moral pokazati, na svoje ministre in uradnike. Njegov minister je pred kakšnim mesecem dni izdal, pazite, ne zakon, pravilnik, Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov. To je ta pravilnik. / pokaže zboru/ To je ta pravilnik. Predpis ministra. 10. 3. To je ta pravilnik, ki ima, ne boste verjeli, 74 prilog. Za vsako najmanjšo zadevo je poseben obrazec. Za vsako dopolnitev je poseben obrazec. Za vsako spremembo pike in vejice je poseben obrazec. Če želite postaviti uto, ki je velika 20 kvadratnih metrov, je poseben obrazec. Če želite postaviti nek kozolec, ki je velik 50 kvadratnih metrov, je poseben obrazec. Če želite nekaj spremeniti, je poseben obrazec. To je rezultat dela te vlade, ne prejšnje vlade. Tako da jaz mislim, da je bil včeraj prst uperjen v napačno smer. Predsednik Vlade in vsi ostali boste najprej morali pomesti pred lastnim pragom in to birokratsko močvirje pričeti čistiti, če želite, da se bo v tej državi začelo kaj odvijati, ker drugače bodo investicije v prihodnjem obdobju gotovo zastale, tako državne kot zasebne. zasebne. Na začetku sem si postavil vprašanje, smo si postavili v Slovenski demokratski stranki vprašanje, zakaj pravzaprav še en zakon? Kaj imamo zdaj trenutno na tem področju glede alternativnih goriv in spodbujanja e-mobilnosti? Samo bistvene dokumente bom navedel, vseh ostalih drobnarij ne bom navajal. Imamo neko uredbo, to je vladni dokument iz leta 2017, ki je bila novelirana že večkrat do zdaj. Ta uredba je na nek način, bom rekel, zelo formalistično prenesla evropsko direktivo iz leta 2014, ki še vedno velja. Potem imamo strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, tudi iz leta 2017.

in to direktivo bo nadomestila Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki nosi datum 21., splošni pristop je bil sprejet lani junija meseca, in bo verjetno v kratkem sprejet, ampak še ni, še ne velja. Ko pa bo, Ko pa bo, bo pa še vedno neposredno uporabljiva, neposredna uporaba v vseh državah članicah. Ali res mi zdaj potrebujemo nek poseben zakon, še posebej napisan na tak način, kot je ta. Pred meseci smo imeli nek zakon, ki ga je sicer formalno v proceduro vložila Nova Slovenija, Zakon o celostnem prometnem načrtovanju prometne infrastrukture. To je bil zakon, ki pač v prejšnji vladi pod vodstvom gospoda Janše ni dobil zelene luči, čeprav ga je minister Vrtovec želel na vsak način dati v proceduro in sprejeti. Zakaj ni dobil zelene luči? Ker gre za nek administrativno-birokratski zakon, ki ni v interesu razvoja te infrastrukture, ampak v interesu teh, ki bodo te prometne strategije risali in pisali tako za občine kot za regije in državo. V interesu teh je, te strategije se morajo vsakih pet let novelirati, morajo biti recenzirane, vse to je treba plačati in tako naprej. Torej od tega zakona, oprostite, razen tega, da se bodo postopki podaljševali, poglejte, vsak občinski prostorski načrt ima tudi prometno politiko, del tega načrta je prometna politika, ne rabite posebnih prometnih strategij za to delati. Nekaj podobnega se nam zdaj dogaja tudi pri tem zakonu. En velik del tega zakona je ta administrativno-planski, ki oddaljuje hitrejšo uveljavitev prehoda, tako kar se tiče izboljšanja polnilne infrastrukture in bolj prijazne polnilne infrastrukture, kot izboljšanje čim širšega dostopa do vozil tudi za tiste, ki si teh dragih vozil trenutno ne morejo privoščiti. Vlada je v obrazložitvi zakona navedla tudi primere posameznih držav, kako te zadeve urejajo v posameznih državah. Razen Nemčije nisem zasledil, da bi bili posebni zakoni za to področje. Verjetno imajo zadeve urejene v posameznih zakonih po segmentih, glede na to, da gre za različne vire energije. Ampak padel mi je v oči primer, ki ga navaja Vlada v tej obrazložitvi zakona, ki sicer ni članica Evropske unije, ampak to ni bistveno, Norveška.

Ampak glejte, v norveški zakonodaji ni nobene formalnopravne obveznosti, piše Vlada, v obrazložitvi tega zakona, predloga zakona, ki ga danes obravnavamo v zvezi z infrastrukturo za alternativna goriva, In piše naprej: »Razvoj segmenta električnih vozil je potekal precej naravno, spodbudila ga je namreč predvsem učinkovita shema spodbud.« A ha, zakaj pa je bila učinkovita? Verjetno zaradi tega, ker je bila široko dostopna pa formalno enostavna. Je bila debirokratizirana, bi temu rekli sodobno. »Pravila in odgovornosti v zvezi z načrtovanjem lokacij, vzpostavitvijo, izgradnjo, delovanjem in vzdrževanjem polnilnih mest za električna vozila niso strogo opredeljena v norveškem pravnem okviru.« tudi za polnilna mesta ne rabijo nekega Elesa, da bo delal nek strateški dokument, pa še vse ostalo zraven in tako naprej. Vlada sama daje primer države, kjer so očitno znali na pravilen način pristopiti k temu, da so spodbudili širšo uporabo alternativnih goriv tudi v prometu. Tudi pri ostalih državah, moram reči, mislim, da je še Poljska navedena in ostale, razen, kot sem omenil, pri Nemčiji, kjer področje ureja nek zakon, ni nekih posebnih formalistično-birokratskih okvirov, predvsem pa ni nekih planskih dokumentov na lokalnem, regionalnem in ne vem še na katerem nivoju, pač pa neki akcijski načrti z jasno opredeljenimi nosilci, roki, viri sredstev in enostavnimi postopki, ki omogočajo dostopnost do na eni strani infrastrukture na drugi pa tudi temu prilagojenih vozil. vozil. Kar se vsebinskega dela tega predloga zakona tiče, kot sem povedal, se vsi strinjamo z ugotovitvijo, da bi širša uporaba alternativnih goriv v prometu, torej zlasti električne energije, vodika, utekočinjenega zemeljskega plina, stisnjenega zemeljskega plina, biogoriv, sintetičnih in fosilnih goriv, zmanjšala odvisnost od nafte in s tem prispevala k manjši obremenitvi okolja. Vendar, kot povedano, zakon ne daje ustrezne podlage za doseganje teh ciljev. Zakaj je pri nas prehod na to e-mobilnost prepočasen? Po našem mnenju predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi razlog so predraga vozila, kljub subvencijam. Večina uporabnikov si pač teh predragih vozil ne more privoščiti in zaradi tega, če želimo ta prehod narediti v širšem smislu, ne bo dovolj samo neka formalna zadeva, ki jo je pred kratkim sprejela Evropska unija, zamejitev z letom 2035, ker se bo sicer veliko ljudem veliko ljudem mobilnost bistveno poslabšala, predvsem v Sloveniji z razpršeno poselitvijo, kjer ljudje potrebujejo vozilo, da lahko pridejo tako na delo kot do vrtca, šole in tako naprej. In drugi razlog, ki je pa še bolj pomemben, je pa neprijazna polnilna infrastruktura,

tako neprijazna, kot je danes, potem ljudje po tem ne bodo posegali, še posebej, če bodo ta vozila dvakrat ali pa trikrat dražja, kot so klasična vozila. Ko bo enkrat polnitev ustrezna, cenovno dostopna, prijazna, potem se bo ta prehod lahko množično začel, seveda ob ustrezni davčni in ostali politiki. Teh rešitev pa v zakonu v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, žal, ne vidimo. Zakonodajalec oziroma Vlada kot predlagateljica vidi rešitev, kar se polnilne infrastrukture tiče, v Elesu. Glejte, jaz mislim, da je glavna naloga Elesa – in tukaj ima zahtevno nalogo, ki jo mora opraviti v naslednjih letih zagotavljanje ustrezne dostopnosti do električne energije. To bi morala biti primarna naloga in na to se mora fokusirati. Jaz mislim, da neko državno tutorstvo nad polnilnimi mesti verjetno ni ravno prava pot do najboljših rešitev, predvsem pa ne do rešitev, ki jih potrebujemo v relativno kratkem času. uporabniku prijazna polnilna mesta, verjetno se vsi strinjamo, da bi moral biti enoten način plačevanja zagotovljen. Da bi morda zakon, če ga že imamo v obravnavi, določil rok, do kdaj naj bo zagotovljen enoten način plačevanja, kar seveda pomeni tudi cenovno enako dostopnost – ista cena povsod. Enoten način plačevanja seveda pomeni tudi prijazen način, tako da je mogoče plačevati tudi z bančnimi karticami. In verjetno bi bilo treba razmišljati, da bi se na teh polnilnih mestih vsaj v prehodnem obdobju, dokler e-mobilnosti ne izboljšamo, ukinil prispevek za obračunsko priključno moč. Glede dostopnosti do vozil, bi bil verjetno [na mestu] ukrep, ki bi zadel vse na pravičen način, ne ta, ki je zdaj s subvencijami, pač pa odprava DDV na ta vozila, ponovno v nekem prehodnem obdobju. Če želimo povečati e-mobilnost, mora biti določeno neko obdobje, ko tega davka pač ne bo. To je najbolj poštena spodbuda, enaka za vse, administrativno popolnoma nezapletena in dostopna. Vsak bo vnaprej vedel, kaj to pomeni. In, seveda, iz zakona bi bilo treba izpustiti vse določbe, ki birokratsko zapletajo operativno izvajanje prehoda na uporabo alternativnih goriv v prometu, na primer nacionalni okvir politik, strategije razvoja, določitev metodologije za postopen in skladen razvoj in tako naprej. Jaz verjamem, da kartiranje obstaja in ga verjetno ni treba strateško še enkrat posebej načrtovati in opredeljevati. Naslednja točka, kjer gre zakon v napačno smer, je povišanje dajatev. To, da se povečuje cestna obremenitev, sicer boste rekli, da se povečuje za umazana vozila, okej, ampak poviševanje dajatev, če želimo priti do prehoda, ni prava pot, ker se istočasno tudi predlaga ukinitev oprostitve davkov tam, kjer v sedaj v obstoječi zakonodaji za e-vozila že obstajajo. Zakon daje po našem mnenju prevelik poudarek tem administrativno-birokratskim formalnostim, s tem tudi po nepotrebnem povišuje stroške delovanja tako za občine kot državo in na drugi strani ne zagotavlja vzpostavitve uporabnikom prijazne in cenovno dostopne polnilne infrastrukture in vozil. Po mnenju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za to ne rabimo nekega novega zakona. Če pa že Vlada meni, da je pač za to potrebno sprejeti nek zakon, ga je pa treba napisati na novo. Kajti to, kar imamo zdaj na mizi, ni mogoče popravljati. Ta zakon je administrativno, tehnično napisan približno podobno, kot sem omenil pri prejšnjem, ki je bil formalno vložen s strani ene opozicijske stranke, ampak je to pač bil zakon uradnikov še iz časa ministrice Alenke Bratušek. In nekaj podobnega je tudi ta zakon – to je zakon uradnikov na ministrstvu ne politike, ki naj bi usmerjala delo ministrstva. Potrebno ga je pač napisati na novo. Treba je izhajati iz tega, da želimo s tem zakonom približati e-mobilnost ljudem, dostopnost do te e-mobilnosti ljudem in na drugi strani seveda vse tisto, kar naj bi to e-mobilnost tudi zagotavljalo, kot je povedal moj predhodnik, kolega, v stališču poslanske skupine, tudi seveda zagotovitev ustrezne količine čiste električne energije za to, da bo ta dostopnost tudi pravilno polnjena, da ne bomo gledali karikature iz nekega časopisa, kjer se e-polnilnica napaja iz termoelektrarne. To bi bila torej naloga in usmeritev. Vse ostalo, kar se tiče nepotrebnih formalnih birokratizmov, pa je potrebno izpustiti. In zaradi tega je po našem mnenju potrebno ta zakon napisati na novo. Nasprotujemo novim obremenitvam ljudi, nasprotujemo, da se zaradi tega prehoda bistveno povečujejo nepotrebni administrativni birokratski stroški. Predlagamo, da se v novem zakonu da poudarek enostavnim in učinkovitim rešitvam, ki bi e-mobilnost približale povprečnemu uporabniku.

tako da ni nobenega problema, pa tudi ko bo veljala, bo neposredno uporabljiva, kaj bistvenega se ne bo več spremenila. Ampak menimo, da je tukaj trenutek, ko bi nadaljnja obravnava samo po nepotrebnem zavlačevala postopke, ki jih je potrebno v prihodnje postoriti. Zaradi tega

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Ob obravnavi zakona in področje alternativnih goriv v prometu je pomemben podatek, da izpusti ogljikovega dioksida, ki nastajajo pri uporabi fosilnih goriv v prometu, predstavljajo skoraj tretjino vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji. Sektor prometa predstavlja daleč največji vir emisij toplogrednih plinov. V letu 2020 je ta znašal kar 47 % med sektorji, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami. V zakonodajnem smislu Slovenija na tem področju ni storila dovolj, saj še ni sprejela nacionalnega okvira za spodbujanje prehoda na alternativna vozila v prometu. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Gre tudi za spoštovanje zavez Evropskega zelenega dogovora in zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55. Predlagani zakon predvideva pripravo akcijskega načrta za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Cilj je celovita geografska pokritost mreže električne polnilne infrastrukture na državni, regionalni in lokalni ravni. Zakon predpisuje pripravo državnega načrta primernih lokacij polnilnih parkov, kjer priključne zmogljivosti omogočajo delovanje polnilnih parkov visokih moči za hitro polnjenje ob omrežju javnih cest. Občine, ki imajo na svojem območju naselje s statusom mesta, pripravijo tudi lokalni načrt za električno polnilno infrastrukturo, s katerim načrtujejo vzpostavitev namenske polnilne infrastrukture. Dejavnost zagotavljanja in upravljanja podporne infrastrukture ter pri ključnih zmogljivosti v polnilnih parkih visokih moči je v zakonu predpisana kot obvezna državna gospodarska javna služba. Vlada podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe gospodarski družbi, ki je neposredno ali posredno v 100-odstotni državni lasti. Za vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in redno posodabljanje podatkov in funkcionalnosti digitalne platforme skrbi izvajalec gospodarske javne službe. Predlog zakona med drugim ureja tudi potrebno infrastrukturo za oskrbo plovil in letal. Naloge spodbujanja prehoda na alternativna goriva v prometu izvaja po zakonu center za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Center ima možnosti sofinanciranja naložb za vzpostavitev ustrezne polnilne in oskrbovalne infrastrukture, za spremembo strukture voznega parka ter drugih podpornih ukrepov. Prav tako zbira in analizira podatke, skrbi za promocijske aktivnosti in ozaveščanje. Izvaja tudi razpise za dodeljevanje sredstev, ki se zagotavljajo iz letne dajatve za motorna vozila. V NSi ocenjujemo, da je zakon potreben in nagovarja prave izzive, saj je dejstvo, da prehod na alternativna goriva v Sloveniji poteka prepočasi. Ocenjujemo, da je pozitivno, ker Vlada prepoznava nujno vlogo trga in zasebnih vlagateljev za razvoj omrežja polnilnih parkov. Ključni problem, na katerega opozarjamo, ostaja električno distribucijsko omrežje. Za prenovo in nadgradnjo omrežja bi do leta 2030 za dosego zastavljenih ciljev morali investirati med 3 in 4 milijarde evrov. Brez nadgradnje omrežja ne bo električne mobilnosti, prav tako pa ne bo električne mobilnosti brez stabilnih virov električne energije, če izpostavim samo drugi blok jedrske elektrarne. Finančna konstrukcija zakona je precej nejasna in temelji zgolj na pavšalnih projekcijah. Vprašanje bo tudi, kako bomo dosegli cilj 200 tisoč električnih vozil v prometu do leta 2030, če s tem zakonom ocenjujemo, da bomo do leta 2030 v Sloveniji zagotovili infrastrukturo za 60 tisoč električnih vozil. V Novi Sloveniji menimo, da mora država občinam zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje tega zakona in na to Vlada ne sme pozabiti. Zaradi zavezanosti Nove Slovenije, ki podpira električno mobilnost, uporabo alternativnih virov energije v prometu in zeleni prehod, omenjenemu zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Predrag Baković. Izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Zeleni preboj je četrto poglavje koalicijske pogodbe naše vladne koalicije. Tega poglavja nismo v pogodbo vključili samo zato, da bi o tem nekaj rekli in govorili. Zeleni preboj, sonaravni razvoj ter skrb za okolje so na lestvici prioritet na najvišjih mestih tako naše stranke Socialnih demokratov kot seveda tudi te vlade. Skrajni čas je, da se končno premaknemo od besed k dejanjem. Živimo v času, ko nas na nevzdržnost razmer vsakodnevno opozarjajo mladi, ki jim ni ki jim ni vseeno za njihovo prihodnost, okoljevarstveni strokovnjaki ter seveda tudi narava sama. Nimamo več veliko časa, da samo sprejemamo in pišemo neke dokumente, s katerimi se na deklarativni ravni zavežemo k okoljskim ciljem. Treba je ukrepati, predvsem pa je treba začeti sprejemati konkretne rešitve ter usmeritve, ki bodo tako kratkoročno kot seveda tudi dolgoročno našo družbo preoblikovale na način, ki ne bo več obremenjujoč za naše okolje in za prostor, v katerem živimo ter delujemo. Z namenom, da se izpolnijo vsi zadani cilji, je Vlada v zakonodajni proces vložila le enega izmed mnogih zakonov, ki bodo poskrbeli za to, da bo na začetku omenjeno poglavje koalicijske pogodbe izpolnjeno oziroma da bomo lahko nekoč govorili o tem, kako smo v Sloveniji izpeljali tako imenovani zeleni preboj. Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu po besedah Vlade stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev infrastrukture za omenjena goriva in rabo alternativnih goriv v Republiki Sloveniji. Tudi s pomočjo tega zakona stremimo k doseganju okoljskih ciljev v boju proti podnebnim spremembam. Glavni cilj predloga zakona je torej oblikovati pravno zavezujoč akt, ki bi na enem mestu in celostno urejal omenjeno področje ter tako uvedel pravno zavezujoča pravila, pogoje in pristojnosti posameznih udeležencev na trgu IAG ter trgu alternativnih goriv. Prehod na alternativna goriva v prometu je le eden izmed načinov za zmanjšanje emisij in rabe energije v sektorju prometa, država pa bo in mora spodbujati tudi uporabo javnega potniškega prometa, skupne vožnje, deljenega lastništva avtomobilov, mobilnosti kot storitve ter aktivne oblike mobilnosti, kot je na primer kolesarjenje. Socialni demokrati se strinjamo z ugotovitvami Vlade ter pristojnega ministrstva, da bodo zaradi razpršene poseljenosti naše države avtomobili še vedno pogosto uporabljeno prevozno sredstvo, če že ne najbolj uporabljeno, posledično pa bo treba poskrbeti, da bodo ti delovali oziroma bodo poganjani na okolju prijazne energente, s čimer pa bo seveda treba poskrbeti tudi za zadostno, stabilno polnilno infrastrukturo, ki bo v primeru električne polnilne infrastrukture morala biti še kako skrbno lokacijsko načrtovana in integrirana v elektroenergetski sistem. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov predlagane rešitve zakona ocenjujemo kot dobre. Čas je, da se zelenega preboja začenjamo lotevati sistematično, premišljeno in celostno. Današnji predlog je vsekakor korak k temu, da bomo v prihodnosti lahko živeli na način, ki ne bo obremenjujoč za okolje, v katerem živimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen kolega mag. Matej Tonin. Izvolite. Spoštovani poslanke in poslanci, dober dan! V zadnjem obdobju se zdi, da je to vsesplošna fraza, ki jo ponavljamo – zeleni prehod zelo popularna stvar, v praksi pa morda stvari stojijo nekoliko drugače. Še zlasti so se stvari začele pri zelenem prehodu oddaljevati v času koronske krize, ko se je ta zaradi prehoda potisnil nekoliko ob stran, stran, tudi sedaj, v času vojne v Ukrajini, zaradi vseh posledic, ki jih ta vojna prinaša. Skratka, od tistega visokoletečega načrta, ki ga je imela Evropska komisija na samem začetku, so različni dogodki pripeljali vse skupaj na realna tla. Ampak če zdaj pogledamo v prihodnost, kje smo in kam gremo, in če vse skupaj postavimo v nek realistični kontekst, potem lahko ugotovimo, da seveda zgolj napor Evropske unije ne bo prinesel rezultatov, ampak da bi morali stvari potiskati naprej na nivoju globalnega sveta. Lahko bi vam tukaj našteval določene statistike, koliko k onesnaženju prispevajo vsa vozila v Evropi in koliko zgolj štirje ali pet tankerjev, ki morda pripeljejo nafto ali druga goriva v Evropo. Lahko bi se spraševali o tem, ali je to tudi zeleno, da zapiraš jedrske elektrarne in hkrati proizvajaš elektriko s premogom oziroma termoelektrarnami oziroma zapiraš nuklearne nuklearne elektrarne in kupuješ elektriko v tujini, ki jo proizvajajo s premogom. Skratka, tu je cel kup nedoslednosti in tudi nenačelnosti. Ena izmed stvari, ki bi jo rad v to razpravo vnesel, je, da bi morda lahko več razprave ali pa več pozornosti namenjali temu, kako bi lahko Evropa s svojo tehnološko prednostjo, svojo tehnološko razvitostjo prispevala k temu, da bi celoten svet postajal čistejši. Ker kaj nam pomaga zeleni prehod, če se bomo v Evropi vsi v prihodnjih letih vozili z električnimi vozili, če pa na drugi strani pospešeno klasična vozila, termoenergijo in druge onesnaževalce uporabljajo v Afriki, Aziji in v nekaterih drugih manj razvitih koncih sveta. Kje je tu smisel? In morda bi za zeleni svet, za zeleni prehod naredili več, če bi z razvojem tehnologije vzpostavili dostopno tehnologijo tudi državam tretjega sveta, tudi manj razvitim državam, tudi tistim, ki ki na to pot pospešenega razvoja šele vstopajo. To bi bil praktično naš največji prispevek k zelenemu prehodu, da se obnašamo manj egocentrično, manj evropocentrično in da razmišljamo predvsem o konceptih, ki lahko dejansko globalno spremenijo svet in pomagajo k uporabi čistejše tehnologije tudi v Afriki in tudi v Aziji. Šele to bo bistveno spremenilo samo stanje v svetu in seveda na vseh poloblah in to bo tisti pravi zeleni prehod. V vmesnem času pa je seveda zame in tudi za Novo Slovenijo ključno naslednje, da si postavljamo predvsem realistične cilje, da so ti cilji takšni, da ne bodo onemogočali našega gospodarstva, celo več, da ga ne bodo spravili v bistveno slabše pogoje kot pa nekatera druga gospodarstva širom sveta. Da se ne bomo potem ukvarjali in razpravljali in se spraševali, kako to, da naša podjetja, da evropska podjetja svojo proizvodnjo selijo na druge konce sveta. To je tisto prvo, kar kar si moramo postaviti za izhodišče, to je, da bo ta zeleni prehod realističen. Kot drugič je pomembno, da vlagamo v razvoj tehnologije, ki bo široko dostopna in ki bo delala spremembe na globalni in ne zgolj na evropski ravni. In ko bomo ti dve stvari spravili skupaj, potem bo seveda

Ko govorimo o tem predlogu zakona, ki ga predlaga Vlada, naj povem, da v zadnjem obdobju ali pa zadnjih nekaj letih veliko poslušamo o zelenem prehodu, e-mobilnosti, predvsem pa danes v tem zakonu o alternativnih gorivih. Ko to spremljam v globalnem svetu, je na teh področjih svet razdeljen, vsaka obla ima svoje poglede, svoje cilje. Če preidem k Evropski skupnosti, tu tudi velikokrat

tem zelenem prehodu, moram sam še kako priznati, da podpiram e-mobilnost, seveda tudi kar se tiče alternativnih goriv, pa se mi zdi, da se v Sloveniji tega lotevamo sezonsko. Zakaj to govorim? Spremljam v Državnem zboru že kar nekaj vlad,

seveda se pa, ko nastopi nova vlada, odkrije, da bi lahko bil kakšen zakon tudi izboljšan. Ob prihodu in nastopu te vlade, ker se bom potem dotaknil administracije, se je pa zgodilo to, da vsi tisti zakoni, ki so bili v prejšnji vladi sprejeti, ker so bili sprejeti pod vodstvom vlade Janeza Janše, so bili za tiste, ki ste prišli, negativni in jih je bilo treba generalno vse vrniti nazaj v obstoječe stanje. Ampak kaj hočem s tem povedati? Zakaj sem tudi omenil, pa mogoče je državna sekretarka malo zavila z očmi, da se tega lotevamo sezonsko? Ker vse, kar želimo spremeniti v Republiki Sloveniji – seveda to je naša skupna naloga – na boljše, nas duši, jaz temu pač rečem, administrativna navlaka, ki jo imamo v Sloveniji.

in izboljšanje življenja v Republiki Sloveniji za vse državljanke in državljane tudi na ostalih področjih. Jaz sem nedavno imel možnost, ko sem pač nekoga vprašal, če mi lahko pokaže eno

danes so ti fascikli seveda meter visoki. Ampak ni težava samo v fasciklih, težava je tudi v tem, da smo v Republiki Sloveniji v tem obdobju

za ta prehod. Seveda, z vsem spoštovanjem do te institucije, ampak bom rekel, da sam kot nestrokovnjak

v globalnem seveda tisto energijo, ki jo dobimo v Slovenijo pa tudi po Sloveniji. Zelo težko si predstavljam, da bo Eles to vlogo lahko odigral. Da ne bom narobe razumljen, ne mislim po strokovni plati, ampak jaz mislim, da ima podjetje Eles, energetsko podjetje, čisto drugo vlogo. Skratka, želim še enkrat povedati, da se mi zdi, da je to naša skupna naloga in tako, če se vrnem na začetek moje razprave, kot je svet največkrat tu razdeljen, tudi Evropska unija tu največkrat ne najde ene skupne trdne ceste, se mi zdi, in sem tudi prepričan, da se tudi v tem zakonu Slovenija oziroma Vlada tega loteva – pa ne mi zameriti, jaz bom vesel, jaz bom vedno pohvalil tisto, kar bo na koncu dalo rezultate –, da se tega lotevamo preveč sezonsko in da nas administracija v Republiki Sloveniji duši. Predvsem bo pa dušila tudi ta prehod, ki bi pa seveda, s tem se pa strinjam, moral biti že včeraj ali pa predvčerajšnjim. Ta prehod bo dušila. Skratka, jaz bi želel, da se tega lotevamo drugače. Predvsem pa tudi, kot sem zasledil v tem predlogu zakona, zopet obremenjujemo državljanke in državljane. Jaz mislim, da v Republiki Sloveniji ne znamo več dokumenta oziroma zakona spisati, da ne gre v breme tistih, ki živijo v naši državi.

V teh dneh spremljamo informacije, da v naši prijateljski državi Nemčiji, torej v najmočnejšem evropskem gospodarstvu, zapirajo še zadnje jedrske elektrarne. Kako in zakaj je prišlo do odločitve? Pred približno 11 leti sem imel ta privilegij, da sem se lahko sam prepričal ob obisku takratnega predsednika leta 2012, takratnega predsednika Bundestaga gospoda Norberta Lammerta, ki sem ga gostil na večerji in smo ga slovenski parlamentarci z začudenjem spraševali, kako pa so naredili tako dobre prognoze, energetske bilance in tako naprej, da so praktično čez noč, in to je bila politična odločitev čez noč, da ugasnejo jedrske elektrarne, je podrobno povedal, pa to zdaj ni priložnost, da o tem razlagam, ampak po drugi strani pa prav te dni slišimo informacije, da Nemci v tem času dosegajo enega od maksimumov, kar zadeva porabo premoga za proizvodnjo električne energije. In temu se reče zeleni prehod, če sem malo ciničen. Po drugi strani se seveda strinjam, ker je to izjemno strokovno vprašanje, s tistimi strokovnjaki, ki pravijo, da pravzaprav v Evropi zadnjih 30 let sploh nismo imeli ene racionalne, pametne energetske politike, samooskrbne. In gotovo to isto velja tudi za Slovenijo. Dejansko je brutalna vojna v Ukrajini svet, posebej Evropo, ja, tudi Slovenijo vrgla iz tečajev, kar zadeva dobavo in še bolj cene električne energije, da o drugih energentih ne govorim. Res je, da ne bo pomote, Nemci so svojo domačo nalogo kar dobro naredili. Zdaj ko zapirajo še zadnje tri jedrske elektrarne, je bila, mislim da, proizvodnja električne energije iz

nadoknadili s proizvodnjo iz obnovljivih virov energije. Ta njihov delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, se dejansko iz leta v leto drastično veča. In zdaj so, na pamet govorim, približno nekje na polovici, ampak premog je še vedno tukaj, zelo močno prisoten. Kako dolgo še, ni toliko naš problem. Zakon, ki ga imamo na mizi, gre torej za Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu veliko obeta. In videz je, da je to pravzaprav prvi sistemski zakon te vlade oziroma te koalicije. Najbrž bo ogromno pripomb, po mojem mnenju, priletelo, prišlo s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in šele potem se bomo lahko tudi na nivoju nomotehnike kaj več pogovarjali v drugem branju, ker sem prepričan, da bo koalicija sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, tudi sprejela. Res je, da pravzaprav gre za našo domačo nalogo, ki bi jo, se strinjam, sem tudi samokritičen, že morali davno narediti. Gre namreč za direktivo iz leta 2014, ki je še nismo ponotranjili v slovenski pravni red. Gre pa tudi za eno zelo zanimivo, brskam namreč po spominu, zadevo mi smo leta 2017 sprejeli strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji in v to strategijo smo zelo optimistično napisali enega od najpomembnejših ali pa enega od pomembnih ciljev, in sicer da imamo v Sloveniji do leta 2030 vsaj 200 tisoč vozil na električni pogon, se pravi čez 7 let 200 tisoč električnih vozil. To piše v tej strategiji. Tukaj močno zaostajamo. Kar zadeva podatke iz leta 2020, je delež avtomobilov na notranje izgorevanje, torej bencin in dizel, znašal dobrih 98 delež hibridnih vozil je znašal 0,67 %, cilj je bil za leto 2020 0,9 in električnih vozil leta 2020 zgolj 0,29 %, cilj je bil skoraj 0,5 %. Torej zaostajamo, številke so zelo jasne in zaskrbljujoče. Ko govorimo o tem cilju do leta 2030, 200 tisoč električnih avtomobilov, kmalu po objavi te strategije sem bral v enem od slovenskih časopisov zanimiv intervju oziroma izjavo nekdanjega direktorja Elektra Ljubljana, ki ga vsi poznamo, to je gospod Ribič, in je povedal, on je že vedel, ker je poznal zadeve, in je povedal: »Ne bo šlo, ne bo šlo, ker bo ker bo elektro omrežje pokleknilo,« nekako v tem smislu. In tukaj imamo problem, tukaj imamo velik problem. In zato mi lahko pišemo zakone, strategije in tako naprej, da bi zagotovili geografsko enakomerno razporejene in učinkovite polnilnice, opremljene, tudi ves ta sistem, z ustreznimi aplikacijami, jasno, ker ne rabim take aplikacije, da se peljem z električnim avtomobilom in mi pokaže, kje je najbližja polnilnica, ker bo moja baterija ravno zdaj skorajda prazna, potrebujem tudi to, kakšna je tam vrsta, kaj mi koristi elektro polnilnica na neki lokaciji, kamor me pelje moj električni avtomobil, ko pa sem tam 20. v čakalni vrsti, kar pomeni toliko in toliko časa, ne bom špekuliral koliko, je čakalna doba, mudi se mi pa v Ljubljano na sejo Državnega zbora. pravi, taka zelo preprosta vprašanja se porajajo ob tem. Seveda, to niso edina vprašanja. Vprašanja so tudi finančne narave, ali bo četrtina milijarde investicij v to, da zagotovimo učinkovito mrežo polnilnic, dovolj ali ne, je seveda danes veliko vprašanje. Pa da se razumemo, gotovo nobenega med nami ni, ki ne bi spodbujal in podpiral zelenega prehoda, kljub temu da smo pa vsi nekako zaskrbljeni tudi nad odločitvijo Evropskega parlamenta, ki je sprejel odločitev in kot parlamentarci jo kajpada moramo spoštovati, da po letu 2035 pravzaprav ne bo smelo več biti proizvodnje avtomobilov z notranjim izgorevanjem. To je praktično zelo hitro, to je čez 12 let. Ali se bo evropska avtomobilska industrija znala prilagoditi tej politični odločitvi, ki ni bila sprejeta ravno z ne vem kakšno absolutno ali dvotretjinsko večino, ampak je pa bila sprejeta z večino? Ne bom zdaj diskutiral in delal analize, kateri pol je nasprotoval tej odločitvi, kateri jo je podpiral. Ne bom tudi, ker nimam informacij, razglabljal o tem, kateri lobisti so v Evropskem parlamentu in pri evropskih odločevalcih bili močnejši, ali tisti iz evropske avtomobilske industrije ali pa morebiti tisti iz kitajske avtomobilske industrije, vemo, da praktično vsako leto proizvedejo več električnih avtomobilov, da o elektronskih komponentah in baterijah niti ne govorim. In da ne govorimo o tem, koliko je tu evropska industrija, kar se tiče surovin, sploh lahko samooskrbna oziroma samozadostna, to je zdaj ena druga tema. Gremo nazaj na ta zakon in seveda tudi na odločitev, ki so jo sprejeli evropski parlamentarci in jo je potrebno nekako pospremiti tudi z mnenji, z razmišljanji najmočnejših podjetij slovenske avtomobilske industrije. Najbrž bo res, kar pravi eden od lastnikov in direktorjev pomembnega slovenskega podjetja, svetovno znanega, ki pravi: »Če bodo zares prepovedali prodajo klasičnih avtomobilov, bodo avti samo še za bogate.« Z današnje perspektive, leta 2023, se zdi to zelo realna napoved, bodo avti samo za bogate. Ali imamo ceste prilagojene za težja električna vozila, ali imamo garažne hiše prilagojene za težja električna vozila in tako naprej, je seveda zdaj vprašanje, ki se niti ne dotika tega zakona. Mi bomo seveda podrobno spremljali tudi pripombe tistih deležnikov strokovne sfere, ki na tem področju v Sloveniji veliko ve, in računamo, da bomo lahko ta zakon v drugem branju bistveno, bistveno popravili, ker takšen, kot je, po naši oceni preprosto ne bo funkcioniral. Predvsem se postavlja veliko vprašanje, ko gre za zagotavljanje finančnih sredstev, in ali bomo dejansko v tako relativno kratkem času uspeli zgraditi vso to potrebno infrastrukturo ob zavedanju, kako gre z umeščanjem v prostor, z dokumentacijo v Sloveniji. Hvala lepa.

je bila postavljena trditev, da zakon povečuje stroške in da povišuje cestno takso, to enostavno ni res. Zakon daje zelo jasno podlago Vladi, da določi razmerje med različnimi javnimi infrastrukturami, za katere se namenja ta dajatev za motorna vozila, ki se danes že zbira, in delež, kako se bo ta zbrana sredstva razdelilo med različnimi javnimi infrastrukturami. Zakon ne povišuje in ne podraži ničesar za končnega odjemalca. Prav tako je bila postavljena trditev, da se ukinja davčne ugodnosti za e-vozila. Ja, tukaj je pa res. Za električna vozila zakon ne predvideva več oprostitve davka na motorna vozila.

ki jo mi gradimo iz tega prispevka, ki ga zbiramo. In prav je tako. Kako spodbujati električna vozila brez te konkretne ugodnosti, ki jo z zakonom ukinjamo, bom pa kaj več povedala potem v nadaljevanju. Prav tako je bilo rečeno, da je sistem subvencij izjemno administrativen in obremenjujoč za uporabnika. Jaz bom svojo osebno izkušnjo povedala, ker sem lastnica električnega vozila. Morala sem dati prometno dovoljenje, morala sem dokazati, da sem plačala kupnino, pa morala sem dati podatke o homologaciji. o homologaciji. To je bilo breme, ki je bilo dano na mene, da dokazujem, da sem kupila električni avto, ko zahtevam subvencijo. Meni se te tri zadeve ne zdijo izjemno administrativno obremenjujoče za odjemalca, navsezadnje je pa prav, če nekaj kupiš in od države nekaj zahtevaš, da državi dokažeš, da si nekaj kupil in koliko je to tebe stalo. Tako da se mi ne zdi, kar se tega tiče, da je trditev korektna. Bilo je večkrat rečeno, zakaj rabimo zakon, če imamo pa evropsko uredbo. Dejstvo je, da če boste poslanci pogledali to evropsko uredbo, v marsikaterih določbah »države članice določijo«, »države članice zagotovijo«, »države članice naložijo« te in te obveznosti, kar nakazuje na potrebo, da mi kot Slovenija, kot tudi vse ostale države članice Evropske unije, podrobnosti izvajanja tega predpisa uredimo v nacionalnih predpisih. uredbo in nacionalni zakon oziroma vse ostale podzakonske akte je treba razumeti in videti kot komplementarne, dopolnjujoče, zato da jih lahko mi dejansko izvajamo. Večkrat je bila postavljena trditev o neki administraciji, nepotrebni administraciji. Jaz bi res povabila poslance, da konkretizirajo svoje trditve. Kako jaz vidim ta zakon? Ta zakon daje pravice. Daje pravice ljudem in daje pravice podjetjem. Daje podlage za subvencije. Daje pravico, da bomo lahko plačevali s kreditno kartico brez registracije na nekem portalu ali pri nekem podjetju. Daje podlago za to, da bomo vsi videli, kje so javno dostopna mesta in kje bodo razpoložljiva. Daje varnost da ne bo ekscesnih scen, da bo Vlada lahko regulirala. Daje pravno podlago, da bomo lahko gradili uravnoteženo in razvejano polnilno mrežo. Kje pa nalaga bremena? Tu se pa strinjam, ampak še vedno mislim, da to ne moremo govoriti o prekomernih bremenih, ki obremenjujejo ljudi. Nalaga naloge državi, nalaga naloge lokalnim skupnostim, nalaga naloge gospodarskim javnim službam, ampak saj to je njihov osnovni namen. Osnovni namen teh subjektov je, da služijo državljanom in da opravljajo in izvajajo naloge za ljudi. In prav je, da to prepoznamo in v zakonu prepoznamo, kaj ureja za ljudi, in to ločimo od točk, kjer pa zakon nalaga državi, da mora nekaj urediti, ali pa gospodarski javni službi, da mora nekaj zagotoviti. Načrtovanje. Spoštovani poslanci, je kdo od vas gradil hišo na način, da je najprej šel kupit opeko, potem si je pa zrisal tloris pa šel na banko po kredit? Seveda, da ne. Vsi vi, vsak od nas, ki se loteva nekega življenjskega dolgoročnega projekta, pristopa k temu na način, da načrtuje z vso odgovornostjo, z vso resnostjo. Najprej si postaviš načrt, ugotoviš, kako boš to financiral, in potem greš v izvedbo. In to je enako pri infrastrukturi za alternativna goriva. Mi kot država smo v takšnem razvojnem zaostanku, tako kar se tiče električnih vozil kot tudi same infrastrukturne polnilne, da enostavno moramo potegniti črto in postaviti resen državni načrt. In ta zakon nam to omogoča. Ta zakon nam omogoča, da bomo skupaj načrtovali razvoj prometnega sistema in razvoj elektroenergetskega sistema, ker vemo, prepoznavamo trende v Evropski uniji in na svetovni ravni, mimogrede, Združene države Amerike bodo Evropo prehitele v svojih ciljih, kar se tiče brezemisijskih vozil, tako je tudi to treba prepoznati. Ampak mi bomo lahko usklajeno načrtovali razvoj prometnih tokov in razvoj elektroenergetskega sistema zato, ker prepoznavamo ta dolgoročni trend, kam gremo. Naslednjih deset, dvajset let bomo bolj kot ne celoten prometni sektor, vsaj večino osebnega prometa, dali na elektrifikacijo, in to je treba prepoznati. Ta zakon nam omogoča, da ta razvoj urejamo in da skrbno načrtujemo. In jaz temu ne bi rekla nepotrebna birokracija, temu bi rekla resno državotvorno ravnanje. Če ne bomo regulirali, kaj se nam zgodi? Pojavili se nam bodo kapitalsko močni igralci, ki bodo gradili polnilno infrastrukturo tam, kjer je to njim tržno zanimivo, in tam, kjer največ zaslužijo, drugje bomo imeli pa bele lise. Kaj bomo pa potem rekli ljudem?

Ne, ravno z regulacijo bomo ljudem omogočili, da ne bo prihajalo do diskriminacije med tistimi, ki živijo na podeželju, in med tistimi, ki živijo v mestu. Da ne bo prihajalo do diskriminacije med tistimi, ki imajo večjo kupno moč, tistimi, ki imajo manjšo kupno moč. Zaradi tega si s tem zakonom dajemo podlago, da bomo skrbeli za uravnotežen razvoj in da bomo istočasno tudi poskrbeli za to, da ima Vlada pravico, da regulira tam, kjer prihaja do previsokih cen storitev.

zaradi razpršene poselitve, s prometom in prometnimi tokovi posebne izzive. Na drugi strani imamo pa tudi elektroenergetski sistem, ki ima pa neke svoje zakonitosti. Elektrika mora nonstop biti in mora biti tam, kjer imaš In to moramo skupno in skrbno načrtovati. In to je strokovno vprašanje, ki zahteva neko mero regulacije, da temu tako rečem. In s tem predpisom in zakonom to ravno omogočamo in to nalogo nalagamo gospodarskim javnim službam, ki so že ustanovljene, ki so že v upravljanju države, ki že opravljajo določene funkcije, kar se tiče javnih storitev, in sami državi ter seveda lokalnim skupnostim, da bodo poskrbele na občinski ravni za uravnotežen razvoj. Nekdo je omenil, da zakon ne omogoča plačevanja s kreditnimi karticami. Jaz bi opozorila, da zakon ravno to omogoča. To je tudi namen zakona – poenostavitev, uravnoteženost, nove pravice, to

in uvedli zastonj parkiranje in oprostili električna vozila cestnin. To je 23 let nazaj. Ključne odločitve, ki jih je Norveška sprejemala, ko je razvijala oziroma spodbujala razvoj elektromobilnosti, so bile sprejete med leti 2000 in 2015, zato so danes tam, kjer so. Mi smo pa v razvojnem zaostanku. zaostanku. Verjetno tako hitro tega ne bomo nadoknadili, vendar pa moramo prepoznati, da smo v nekem razvojnem zaostanku, in iti naprej. Začeti moramo pri sebi in voditi z zgledom. To je nekaj, kar bi odgovorila na pomisleke, zakaj samo Evropa oziroma da ima preostali svet večje izzive pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Glede Elesa bi tudi poudarila, Eles je najnaprednejše najuspešnejše elektroenergetsko podjetje, ki je v 100-odstotni državni lasti, kar dokazuje z zelo uspešnimi investicijami črpanja evropskih sredstev, z zelo naprednimi projekti. In to lahko daje končnim uporabnikom tudi v Sloveniji neko varnost, občutek varnosti, da bo Eles, glede na to, kako uspešno zagotavlja stabilnost

Glede tega, koliko vozil lahko priključujemo. Eden od poslancev je pravilno prepoznal, ko se je leta 2018 sprejemal cilj, da bomo do leta 2030 imeli 200 tisoč vozil v voznem parku, da je bilo to takrat nekako ambiciozno zastavljeno, da teh ciljev danes ne dosegamo. Res je. Morda bi samo pojasnila, da nam elektroenergetski strokovnjaki pravijo, da lahko danes brez težav priključimo 200 tisoč vozil.

varne razdalje do tega, da bi omrežje pokleknilo. Če danes priključimo 200 tisoč vozil, omrežje ne bo pokleknilo. Hkrati pa že danes intenzivno razvijamo in vlagamo v nadgradnjo našega omrežja, pa ne samo v nove vode, v ojačitev samega sistema, ampak tudi v pametne rešitve. To je del rešitev, torej regulacija teh zadev skozi pametne aplikacije in pametne števce in te zadeve. Mislim, da nas tukaj ne rabi skrbeti. Se pa strinjam, moramo pa narediti svojo nalogo in pospešiti te investicije v omrežje, na čemer ta vlada tudi pospešeno dela. Kar se tiče »avti bodo samo za bogate«, bi poudarila, da so danes na voljo subvencije, ki sicer niso prilagojene na dohodkovni status vsakega posameznika, in to ministrstvo zdaj pospešeno tudi naslavlja in spreminja, to je minister že dva meseca nazaj napovedal, da bomo to spremenili, tega se lotevamo, ampak subvencije danes so na voljo. Hkrati smo zagotovili prek REPowerEU dodatna sredstva za dodatne subvencije. Hkrati smo zdaj v procesu prenove Odloka za podnebni sklad, kjer bomo dodatna sredstva, dodatni vir zagotovili za te subvencije. S tem bomo ljudem omogočili bistveno več denarja za pomoč, s katero lahko uporabijo in premostijo nakup električnega vozila, ki je danes sicer res morda dražje, po drugi strani pa vemo, da se vsako leto bistveno cenijo, da cena pada, da tehnološki razvoj gre naprej. Indija je dala na tržišče električni avto, ki je popolnoma primerljiv z normalnim družinskim avtom, za 10 tisoč evrov. Sicer ga še ne moreš dobiti v v Evropski uniji, ampak razvoj gre naprej, cene padajo. Obenem bi pa poudarila, da je bila tudi zdaj praktično zaključena in v postopku sprejeta tudi ta uredba o socialnem podjemnem skladu, ki bo po letu 2026 Sloveniji omogočila še dodatna sredstva, še nov vir, s katerim bomo lahko namensko naslavljali mobilnostno revščino in s tem blažili te učinke

Hvala za besedo. Najprej bi tako povedal, prej smo se pogovarjali o zakonih, ki so se tikali visokih cen pa kriznih razmer glede oskrbe z energenti, seveda nikakor ne smemo mešati s to razpravo, ki jo imamo sedaj, torej o zakonu o alternativnih gorivih, elektromobilnosti in vse to. Zakaj? Namreč, tako kot je že bilo tudi v predhodni razpravi omenjeno, vsekakor gre za sistemski zakon na tem področju, ki je po mojem mnenju tudi zelo potreben. Namreč, če želimo nadaljnji razvoj tako energetike kot prometa, vemo vsi, kakšni so cilji Evropske unije, vemo vsi tudi za predpis, da se leta 2035 nehajo prodajati vozila na motorje z notranjim izgorevanjem, tako da bo

Tudi se ne bi mogel strinjati z nekaterimi predhodnimi govorci. Že v preteklosti se je energetska zakonodaja v Sloveniji začela razvijati tudi glede na to, kako hitro se zadeve spreminjajo na evropskem nivoju, kako se razne direktive hitro spreminjajo, recimo učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije. Zato se je tudi

ki so bili sprejeti tudi v času prejšnje vlade in jih zdaj seveda ni nihče ukinil, ker so to sistemski zakoni. Tale današnji pa se seveda pridružuje tej zgodbi. Pravzaprav na nek način, mislim, da je bilo zelo jasno povedano tudi, da se pravzaprav pridružuje pozno, ampak prav pa je, da se, in če bi tako povedal, sem mogoče kar malo neprijetno presenečen, da se moramo o tem zakonu tukaj pogovarjati v okviru splošne razprave, da je to sploh potrebno, kajti mislim, da je to pač nujno potreben zakon na tem področju. Mnogo je bilo že danih pojasnil, zato zdaj nekaterih stvari ne bom ponavljal. Moramo pa se dejansko vprašati, ali res želimo torej napredek na tem področju ali ne. Res je, da je v vmesnem času nekako čas očitno pokazal, da samo privatna iniciativa ali pa ta

smo si to pred časom predstavljali. Vsekakor pa, sploh glede na mnoge nove faktorje, ki so nastopili v zadnjih dveh letih, je res treba imeti na na ravni države torej tudi nek načrt, kar je že omenila državna sekretarka. In ravno podlago za to, sem prepričan, daje tudi ta

da pač subvencija ni enaka za vse, ne glede na ceno vozila, pa ne glede na zmožnost kupca, kar je bilo tudi že omenjeno, da se pripravlja. Potem bi glede gospodarske javne službe mogoče dal en primer iz preteklosti, ki se ga dobro spomnim in je takrat tudi razvnel mnoge razprave, ali je to zdaj prav ali ni prav, to je bilo pred leti, ko smo podjetju SODO

Kakorkoli, zadeva je bila narejena in lahko vam tudi jaz sam kot uporabnik povem, da je vseeno pozitivno, da se je to naredilo. se je to naredilo. Podjetja, ki se bodo s tem ukvarjala, mislim, da imajo ogromno znanja, ogromno izkušenj in tudi ogromno že opravljenih pilotnih projektov na tem področju.

Pričakujem dobro mrežo polnilnic v državi, pričakujem poenotenje uporabe polnilnic, omenjen je bil že enostavnejši način plačila s kreditno kartico, ne tako kot je danes, ko potrebuješ pet različnih aplikacij, če se pelješ po Sloveniji, moraš jih imeti naložene, da lahko polniš električno vozilo,

z baterijo. Vsekakor pa bo potrebno spodbujanje vseh segmentov na tem področju. Pa da ne bi samo o električnih vozilih, seveda ta zakon daje podlago tudi za druga alternativna goriva, ki bodo tudi pomembna,

ga bo seveda tudi treba dosti bolj spodbujati. Mislim, da je ta zakon pozitiven, da bo spodbudil nadaljnji razvoj, in to dosti hitrejši kot do sedaj na tem področju,

Hvala, podpredsednica. Spoštovani! Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu omogoča uresničitev globalnih podnebnih dogovorov o ogljični nevtralnosti do leta 2050. Zavedati se moramo, da v Sloveniji predstavljajo izpusti iz prometa še kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov in da je promet eden redkih sektorjev, kjer se emisije še vedno povečujejo. Zaradi tega so ogrožena prizadevanja Slovenije za dosego sprejetih mednarodnih podnebnih zavez po razogljičenju, kar je do sedaj bilo oteženo tudi zaradi premalo učinkovitih ukrepov za zmanjšanje toplogrednih plinov v prometu. predlagani zakon izpolnjuje tudi zaveze iz koalicijske pogodbe o zmanjšanju rabe fosilnih goriv in spodbujanju razvoja novih tehnoloških rešitev, ki prispevajo k podnebni nevtralnosti, od nas pa se tudi pričakuje, da bomo ljudem omogočili dostop do cenovno ugodne in čiste mobilnosti. Poudarjam, da moramo biti na poti v brezogljično mobilnost še bistveno bolj pozorni na uporabo javnega potniškega prometa, skupne vožnje, deljeno lastništvo avtomobilov ter aktivne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Kljub temu pa bo zaradi razpršene poseljenosti države avtomobil verjetno ostajal pogosto uporabljeno prevozno sredstvo, zato jih je treba poganjati na obnovljive vire energije. Ob zelenem oziroma nizkoogljičnem vodiku, ki žal še stroškovno ni sprejemljiv za množično uporabo, je elektrifikacija daleč najboljša rešitev, zato je treba poskrbeti tudi za zadostno polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za električna vozila. Cilj zakonodajnega predloga je tako vzpostavitev polnilnih parkov do dveh megavatov izhodne moči in tri megavate ali več izhodne moči na vseh ravneh, tako regionalni kot lokalni. Do leta 2025 se bo vzpostavilo od 16 do 20 polnilnih parkov za lahka vozila z najmanj 300 kilovatov izhodne moči, od dva do štiri polnilne parke za težka vozila z izhodno močjo vsaj 1400 kilovatov na vseevropskem prometnem omrežju TNT. Predlog zakona predvideva tudi povečanje izhodnih moči parkov za lahka vozila na vsaj 600 kilovatov izhodne moči, za težka vozila na vsaj 3500 kilovatov na vsakem polnilnem parku na razdalji 60 kilometrov na obeh straneh ceste.

Poudaril bi rad tudi, da bo zakon posredno spodbujal inovacije na področju brezemisijskih tehnologij ter spodbujal nove zaposlitve. Vključen je namreč tudi gospodarski vidik razogljičenja prometa. Naš cilj mora biti, da verige avtomobilskih panog v Evropski uniji postanejo vodilni akterji pri prehodu na brezemisijsko mobilnost. Tako tudi slovenska avtomobilska industrija, Slovenski avtomobilski grozd razume nujnost prehoda na brezogljično mobilnost in se na to že pripravlja. Med drugim se pripravljajo na prehod za proizvodnjo komponent za e-mobilnost. slišali tudi očitke s strani opozicije, da bodo električni avtomobili le za bogate, a dejstvo je, da so že danes obratovalni stroški za e-vozila nižji od avtomobila z notranjim izgorevanjem in v nekaj letih bo zaradi ekonomije obsega na tržišču zadostna ponudba cenovno dostopnih e-vozil. Odločiti se moramo, ali bomo v Sloveniji in Evropski uniji uspeli konkurirati nizkocenovnim in vedno bolj kvalitetnim vozilom s Kitajske, in o tem moramo odločiti danes in ne čez deset let, ko bo prepozno. Zaradi vseh naštetih razlogov bom zakon tudi podprl. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolega Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Podnebni zlom je največja grožnja naše generacije in hkrati največji izziv, pred katerega je bilo kadarkoli v svoji zgodovini postavljeno človeštvo. Govorimo o človeštvu, o vseh prebivalcih in prebivalkah tega planeta v celoti, in pravilno je, da se na ta vsečlovečanski izziv tudi skupno odzovemo. V Sloveniji to pomeni zlasti dve poti ukrepanja. Prvo je razogljičenje energetike, ki jo lahko strnemo zlasti v vprašanje zapiranja Termoelektrarne Šoštanj. Drugo tretjino izpustov pa nam pridela promet, natančneje 99 % vseh izpustov v prometu prihaja iz cestnega prometa, tu pa spet prednjačijo osebni avtomobili. Zasledovanje tehnoloških rešitev nam odgovora na družbeno ustvarjen problem onesnaževanja okolja ne bo podalo. Najsi se pogovarjamo o električnih avtomobilih, o vodikovih gorivnih celicah ali še o kakšni tretji alternativi, je kruta resnica ta, da če kot družba vztrajamo na individualni avto-moto mobilnosti, ciljev znižanja izpustov ne bomo dosegli, bodisi nastajajo obremenjujoči izpusti med tranzitom, kot je to v primeru motorjev na notranje izgorevanje in avtomobilov, kot jih poznamo, bodisi izpusti nastajajo pri sami proizvodnji.

samo nastajajo nekoliko drugače – nastajajo na strani proizvodnje v državah tretjega sveta, kjer prihaja do umazanih ekstrakcijskih postopkov redkih rudnin in tako naprej. Pri električnih avtomobilih se vsaj lahko spet kot družba v globalu primerno reorganiziramo, da izkoristimo možnosti, ki jih imamo na voljo, da obremenitve okolja še dodatno zmanjšujemo, dočim pri izkopavanju in koriščenju fosilnih goriv te možnosti nimamo niti v teoriji. Vse to pod črto pomeni, da je odgovor na razogljičenje energetike en sam, to je trajnostna mobilnost. To, da se en človek usede za volan in se pelje iz točke A do točke B, po možnosti vsak dan, recimo iz okolice Ljubljane na delo v Ljubljano, na noben način ne more podati odgovora na svinjanje okolja in stopnjevanje podnebnega zloma iz naslova izpustov v prometu. Ne gre, ne more. Potrebujemo trajnostno mobilnost, povedano konkretno in oprijemljivo, potrebujemo preusmeritev prometa s cest na javni prevoz – železnice, avtobuse, kolesa, tudi fizično aktivno mobilnost, to, da gremo na krajše razdalje peš. To je edini resnični odgovor, ki lahko v primernem času do leta 2030 zniža obremenjujoče izpuste iz naslova avtomobilskega prometa. Seveda nobeden izmed teh elementov ne stoji sam zase. Železnice recimo ne morejo izpolnjevati funkcije mobilnosti znotraj posamezne urbane površine, kot je recimo lahko in morajo pa nositi potniški promet, tranzit vsaj med večjimi mesti po Sloveniji. Skratka, železnice bi morali dograditi, prednostno z mislijo na potniški promet, v železniški križ po celotni državi, ki je lahko hrbtenica našega javnega prevoza. To je prva točka razogljičenja prometa. Druga točka razogljičenja prometa so avtobusi. Da mi lahko normalno dostopamo do tega železniškega omrežja in železniškega križa, potrebujemo usklajeno in prepleteno mrežo avtobusnega prevoza, ki lahko napaja Da prideš, bom dal konkreten primer, iz Tržiča do najbližje železniške postaje z avtobusom, tam se vkrcaš na Zgornjem Gorenjskem na vlak, ta vlak te bo pripeljal do Ljubljane, v Ljubljani boš izstopil, na železniški postaji si boš lahko brez kakršnegakoli dodatnega stroška izposodil kolo,s tem kolesom se boš odpeljal na delo nekam drugam v sklopu mestnega jedra. Na tak način, kot enoten organizem, bi moral delovati javni potniški promet in do te točke ga moramo dograditi in pripeljati, ker drugače lahko ljudem moraliziramo, kolikor želimo, da naj pač gredo z vlakom, da naj plačajo vozovnico, namesto da bi se usedli za volan, pa svojega cilja ne bomo dosegli. Dokler bo popotovanje z avtomobilom cenovno ugodnejše ali celo udobnejše, logistično primernejše, kot so javne potniške alternative, ki so na voljo, potem se bodo ljudje peljali z avtomobilom od točke A do točke B. Zelo preprosto. Javni potniški promet mora postati go-to varianta za vsakega izmed nas ali pa za večino izmed nas, za večino življenjskih situacij in za potrebe po tranzitu, v katerih smo se znašli, tako da je cenejši, da je udobnejši, da je zanesljivejši, da se nam ni treba stresirati v prometnih zamaških na Celovški, če izberemo vlak, recimo alternativo popotovanja z Gorenjske v Ljubljano in tako naprej.

ne da pač ti gledaš in loviš tiste tri termine ali pa pet terminov na dan, ki jih imaš, kdaj se bo ta vlak pripeljal v eno smer, pa spet druge tri ali pa drugih pet terminov, kdaj se bo peljal v drugo smer. Na ta način preusmeritve iz cest na železnice oziroma v javni potniški promet ne bo. Lahko postavimo polnilnice za električne avtomobile po celi državi, pa svojih okoljskih podnebnih ciljev ne bomo dosegli. Vendarle pa je tudi v viziji trajnostne mobilnosti prostor za osebne avtomobile, specifično za osebne avtomobile, ki jih poganjajo alternative motorjem na notranje izgorevanje, tukaj se pogovarjamo o vodiku in ja, tukaj se pogovarjamo tudi o električnih avtomobilih. Da se vzpostavi javna neprofitna ki ljudem odpravlja potrebo po tem, da imajo v osebni lasti nek avtomobil, ampak ga imajo na voljo v neki skupnostni uporabi, kjer si ga lahko izposodijo takrat, ko ga pač potrebujejo in da si ga po možnosti usposobijo

To je pač neka vizija, v katero moramo vstopiti, znova poudarjam, če želimo tega tretjinskega slona v sobi podnebnega problema na področju izpustov v prometu, ki ga pač pri nas imamo, zares nasloviti in podnebno krizo, v katero smo vsi skupaj pahnjeni, dokončno odpraviti. S tega vidika seveda podpiram zakon in današnjo zakonsko iniciativo, da se po državi vzpostavi primerno infrastrukturo, ki lahko vzdržuje prehod specifično avtomobilskega prometa iz motorjev na notranje izgorevanje k električnim avtomobilom. Opozarjam pa, da si tudi ko bomo ta zakon enkrat sprejeli, ne smemo kar sami sebi čestitati, ampak se moramo zavedati, da smo naredili en korak, fini korak, da nas pa zelo veliko dela še čaka. Kot rečeno, cesta kot odgovor na podnebni zlom nikoli ne more zamenjati železnice, ne more. Kot poslanec iz Škofje Loke in z Gorenjske naj tu še posebej dodam in izpostavim potrebo po izgradnji drugega tira na Gorenjsko, ne zgolj zaradi tega, ker ga terja gospodarstvo, sploh ne, iz vidika okolja

Kar se pa tiče same prepletenosti avtobusne mreže, ki bi se morala križati z železniškimi povezavami, je pa tudi treba izpostaviti konkretno smotano dejstvo, da so avtobusni prevozi v naši državi privatizirani in da imamo cel kup problemov zaradi tega, ker so ključne velike avtobusne družbe pri nas privatne. Tu se pogovarjamo o Arrivi, pogovarjamo se o Hkrati pa se ta avtobusni prevoz na noben način ne more prostotržno, rentabilno izvajati. Poglejte, ta dva oligopolista na trgu avtobusnih prevozov v osnovi živita od državnih subvencij. Da zagotovimo racionalno planiranje in razvoj prometa, bi morala država vzeti izvajanje avtobusnega prevoza pod svoje okrilje. Tako kot imamo državne železnice, bi potrebovali tudi državno avtobusno firmo. Kot rečeno, že zdaj kot država vržemo 200, 300 milijonov evrov v obliki subvencij v te avtobusne prevoznike. Zakaj ne bi potem celotne panoge država država vzela pod svoje okrilje, jo izvajala in upravljala, na eni strani skupaj s potniki, na drugi strani pa skupaj s šoferji in tehniki, ki te avtobuse vozijo in vzdržujejo? Hvala lepa.

najpomembnejši pa je ta, ker je projektni sektor največji vir toplogrednih plinov v Republiki Sloveniji, saj proizvede skoraj tretjino vseh emisij in je bistveno več, kot znaša povprečje Evropske unije. Ker so se med leti 2005 in 2020 emisije v tem sektorju povečale za 4 %, v letu 2020 pa je bilo v slednjem proizvedenih največ emisij izmed vseh sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami. Dalje je treba vedeti tudi, da je poleg kmetijstva prometni sektor tudi edini, v katerem je bila v navedenem obdobju zabeležena rast emisij toplogrednih plinov in zato se je tega področja na ta način treba lotiti čim prej. Kljub zaskrbljujoči statistiki pa celovite zakonske rešitve, namreč te statistike so znane že kar nekaj časa, ni bilo oziroma ni bila narejena na takšen način, da bi pripomogla k obvladovanju oziroma zamenjavi škodljivih dolgoročnih vplivov cestnega prometa na okolje in zdravje ljudi. Zato je zakon, o prometa na okolje in zdravje ljudi. Zato je zakon, o katerem teče beseda, še kako potreben in tudi nujen za črpanje evropskih sredstev v zvezi s tem, da ne govorimo o samih vplivih na okolje zaradi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Do sedaj so se aktivnosti, vezane na vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva, posledično izvajale v okviru med seboj nepovezanih parcialnih ukrepov, ki so vplivali na neenakomerni razvoj polnilne infrastrukture pri nas in s tem tudi na slabšo uporabniško izkušnjo za vse uporabnike električnih vozil. Morda je tudi to ali pa zagotovo je tudi to eden od razlogov za to, da imamo v Sloveniji relativno majhno število električnih vozil. Leta 2021 so po statistikah vozila na alternativni pogon predstavljala le eno tretjino odstotka vseh vozil v Sloveniji in če bi v prihodnje letni odstotek prodanih vozil na alternativni pogon ostal na isti ravni, bi bilo do leta 2030 v našem voznem parku električnih vozil le 59 tisoč, kar je izredno malo glede na zaveze, ki jih imamo. Cilj strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju iz leta 2017 pa je, da bi se do leta 2030 na cestah pojavljalo nekje200 tisoč vozil na alternativen pogon. Ta zagotovo ne bo dosežen s takšno dinamiko in zato je ta zakon tudi eden od tistih, ki pa morda le uspejo pripomoči k temu, da bomo dosegli ta cilj. Torej, elektrifikacija in digitalizacija prometa, zmanjšanje rabe fosilnih goriv in pospeševanje investicij v obnovljive vire so ključne prioritete aktualne vlade in so sestavni del vsebine naše koalicijske pogodbe za mandat 2022–2026, saj odražajo zavezo k uresničevanju skupnih mednarodnih okoljskih in podnebnih dogovorov za doseganje zelenega prehoda in ogljične nevtralnosti do leta 2050. Torej, gre za skupne mednarodne obveze za lepše in boljše okolje za vse nas. Ker na podlagi pomanjkljivih zakonskih in podzakonskih aktov ter zaradi nesistemskih in med seboj nepovezanih rešitev in mehanizmov zastavljenih nacionalnih strateških ciljev ter podnebnih zavez ne bomo dosegli oziroma izpolnili teh ciljev, je Vlada Republike Slovenije pripravila Predlog Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Pomembnejše rešitve, ki jih zakon pred nami prinaša, so, pa morda na tem mestu še to, tudi sama mislim ali pa verjamem, da bomo v sam zakon pripeljali do zaključnega sprejetja še kakšne izboljšave, še kakšne rešitve, kajti vedno smo odprti za predloge, ki se bodo našli

Določa obvezno pripravo državnega in lokalnih načrtov za električno infrastrukturo za alternativna goriva, pri kateri bodo sodelovale pristojne državne institucije, upravljavci in operaterji cestne in elektroenergetske infrastrukture ter lokalne skupnosti. Določa zakonsko podlago za vzpostavitev gospodarske javne službe za zagotavljanje in upravljanje podporne infrastrukture ter priključnih zmogljivosti na polnilnih parkih visokih moči za hitro polnjenje skupne izhodne moči vsaj tri Določa tudi vire in financiranja za izvajalca gospodarske javne službe, daje večji poudarek na razvoju električnih polnilnic, saj je stopnja razvoja tovrstnih tehnologij na bistveno višji ravni, kot so druge primerljive tehnologije. To sicer ne pomeni, da predlagatelj drugih tehnologij pri pripravi zakonskega predpisa ni upošteval, jih je. S tem zakonom bo omogočen tudi pospešen in uravnotežen razvoj mreže polnilne infrastrukture na lokacijah in regijah, ki so bile do sedaj slabše razvite oziroma slabše pokrite. Možnost priložnostnega polnjenja brez registracije in uporabe različnih aplikacij, plačilo z bančno kartico, možnost pridobitve subvencije za električna vozila in polnilno infrastrukturo tudi za domače zasebne polnilne postaje. Možnost polnjenja na delovnem mestu in subvencioniranje polnilnih postaj na delovnih mestih, torej pri delodajalcih. Možnost polnjenja na javnih parkiriščih v bližini večstanovanjskih stavb, tam, kjer same stanovanjske stavbe na parkiriščih ne bodo mogle zagotoviti tega pogoja, in pa preglednost informacij o dostopnosti javnih polnilnih postaj z več podatki, z več parametri, ki so pomembni za uporabnike električnih vozil. Če zakonodaje ne bomo pravočasno sprejeli, ne bomo deležni možnosti črpanja sredstev iz EU, prav tako bomo zamudili in priključek Glede na rast števila vozil na alternativni pogon v voznem parku je bila pripravljena tudi ocena potrebnih investicij v infrastrukturo za alternativna goriva, pri čemer so upoštevani tako rast vozil v domačem voznem parku kot zavezujoči cilji do Evropske unije, kot izhajajo iz predloga uredbe o infrastrukturi. Namreč, vedeti je treba, da infrastruktura za polnjenje električnih vozil ni namenjena samo slovenskim državljanom in električnih vozil s strani slovenskih prebivalcev. Mi moramo zagotoviti in pospešiti razvoj infrastrukture za polnjenje električnih vozil tudi za vsa tuja vozila z električnim pogonom, ki prihajajo v Slovenijo in prehajajo Slovenijo v tranzitu. Torej, če se teh aktivnosti ne bomo lotili pravočasno, vključno s sprejetjem tega zakona,

najvišje moči polnjenja, najvišje zanesljivosti in, predvidevamo, najboljše cene. Polnilni parki pa na področju polnjenja igrajo ravno tisto najpomembnejšo vlogo pri odločitvi za nakup električnega vozila. Zakon bomo seveda podprli, ker je ključen za nadaljnji razvoj in preusmeritev prometa na uporabo alternativnih goriv v prometu. Se pa pri tem še kako zavedamo, da samo prehod na alternativna goriva sicer ni edini način za zmanjšanje emisij in rabe energije in rabe energije v sektorju prometa, zato podpiramo vse napore države v smeri spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa, skupne vožnje, dajanja lastništva vozil v souporabo, mobilnosti kot storitve in pa aktivne oblike mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ki spodbujata tudi zdrav življenjski slog. Hvala.